Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam nadaljevanje 28. seje Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Franc Jurša, Ferenc Horváth, Aljaž Kovačič od 10. do 18. ure, dr. Matej T. Vatovec od 10. do 13. ure, Tadeja Šuštar Zalar do 16. ure, dr. Franc Trček do 13. ure, mag. Dušan Verbič, Felice Žiža, Marjan Šarec od 10. do 15. ure, Robert Polnar od 9. do 14. ure in Robert Pavšič od 14. do 18. ure. Vse prisotne lepo pozdravljam!

Za dopolnilno obrazložitev interpelacije dajem besedo predstavniku predlagateljev Rudiju Medvedu. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik. Pozdravljeni, gospod minister! Kolegice in kolegi! Te interpelacije v bistvu sploh ne bi smelo biti, zato ker Andrej Vizjak niti ne bi bil minister v vladah, ki vsaj malo dajo na osebno integriteto svojih članov, oziroma bi takoj odstopil, ko so se javno razkrile njegove osebnostne lastnosti v prepletu z njegovim delovanjem v politiki. Ampak prav tega minister ne razume; ko greš v politiko, moraš imeti jasno razčiščeno pri sebi, kaj je javno in kaj je zasebno, predvsem pa moraš imeti razčiščeno, kaj je javni interes. »Kdor se odloči življenje posvetiti politiki, ve, da njegova glavna naloga ni služenje denarja.« Angela Merkel je to rekla. Pri ministru Vizjaku pa gre ves čas za denar. In še nekaj je zanimivo − ko se minister Vizjak približa vodi, zadiši po referendumu. Minister Vizjak ne razume, kaj je javni interes. Razkritje njegovega famoznega dogovarjanja z Bojanom Petanom o obvladovanju Term Čatež je samo razgalilo njegovo domačijsko pojmovanje lastne vloge, ko je na oblasti. Razgalilo pa je tudi način delovanja preteklih vlad Janeza Janše in sedanje vlade, v katerih je sedel in še sedi Andrej Vizjak. Vlad, ki ob vsakokratnem prihodu na oblast državo jemljejo kot plen in vsakokrat znova izkazujejo neverjetno slo po obvladovanju vsega. In vse to smo ves čas vedeli, Andrej Vizjak nam je to samo približal v takšnem poljudnem, vsem razumljivem jeziku. Razkril je dvojno moralo tedanje oblasti, ki je bila za ljudstvo v vojni s tajkuni; s tistimi, kot je leta 2007 rekel Janez Janša, ki so jahte privezali v marine in zgradili vile. Ampak to so bile predstave za javnost. Skrito očem in nerazumljivo navadnim smrtnikom so zadaj divjale prave vojne. Boj za Terme Čatež je ilustracija tedanjega časa in način delovanja tedanje vladajoče politike. Iz te, sicer zapletene zgodbe bo ostal v spominu napol kvantaški gostilniški pogovor s cingljanjem kozarcev v ozadju, pogovor dveh sokrajanov, pri čemer je eden minister − eden je minister −, drugi pa tranzicijski poslovnež. V ospredju torej boj proti tajkunom, v ozadju pa politično gospodarsko pajdaštvo, v katerem minister Vizjak pove: »Poglej, če se zmeniva, te jaz ne bom nategnil, ker nisem še nobenega.« V spominu bo ostalo tole: »Davke boš plačal. Škoda, to je glupo.« To je že skoraj ponarodelo, da le ne bi postalo pregovor. Kaj je to, vas vprašam. To je rekel minister, ki je prisegel, da bo spoštoval ustavni red, da bo ravnal po svoji vesti in z vsemi močni deloval za blaginjo Slovenije. Kaj je skrb za blaginjo Slovenije? Ja plačevanje davkov brez dvoma in jih plačujemo, četudi nismo prisegli, da jih bomo. Tukaj pa Andrej Vizjak, takratni in sedanji minister v vladi Janeza Janše, sredi vojne proti tajkunom ponuja tajkunu premirje. Še več, zelo nazorno mu razloži, kako naj se izogne plačilu davka, celo nagovarja ga, naj se izogne. Kaj dobimo v ministrovem zagovoru na očitke iz interpelacije? Dobimo potrditev, da minister Andrej Vizjak pravzaprav ne razume, kaj je javni interes, zato nam je že na prvih straneh zagovora postregel s pravljico o nedolžnem ministru in kdo ve koliko razbojnikih. Najprej je sicer dvomil o avtentičnosti posnetka, kar bi nas lahko navedlo na misel, da tega sploh ne govori on; no, pozneje pa se je zavedel, da je na posnetku vendarle on, ampak je v bistvu žrtev, saj naj bi ga sogovornik Petan dobesedno napeljeval k spornim izjavam. Ali je Andrej Vizjak res tako vodljiv, da mu nekdo lahko kar polaga izjave v usta? Domnevno nedolžni minister pa je našel tudi razbojnike, ki so združeni v smetarski mafiji, ki je napadla ministra. Minister, ki se je dobesedno po mafijsko pogovarjal o tajkunskem prevzemanju podjetja, je sedaj našel sovražnika v neki drugi mafiji; kamor pogledaš, torej mafija. Potem se minister na široko razpiše o različnih konceptih upravljanja podjetja v državni lasti pred in po letu 2010, ampak lahko še toliko iščeš, nikjer ni zapisano, da lahko minister v imenu države nekomu ponuja kooperativno sestavo nadzornega sveta, zamenjavo direktorja družbe in kdo ve kakšne ugodnosti še. Ne sme in ne more! Danes se torej Andrej Vizjak hoče prikazati kot veliki borec proti oškodovanju državnega premoženja. Jezen je na Bojana Petana zaradi neverjetnega pohlepa in obsedenosti z obvladovanjem Term Čatež, ampak na posnetku iz leta 2007 tega Vizjakovega besa ni zaznati, morda samo kanček nejevolje, ker Petan ni čisto dobro − očitno − razumel, kako naj se izogne plačilu davka. Andrej Vizjak pravi, da ni ravnal neodgovorno in netransparentno. Poskuša nas prepričati celo, da je zasledoval javni interes. Temu pritrjuje tudi predsednik Vlade Janez Janša, češ da zaradi Vizjakove izjave ni upado plačevanje davkov. Potem bo res najbolje, da šef Fursa Simič ministra Vizjaka pelje na kosilo, sam pa se loti preganjanja največjih davčnih dolžnikov. Da plačevanje davkov le ni tako neumno, je po razkritju Vizjakove izjave pohitela ljudi prepričevati tudi Finančna uprava, celo z objavo pesmice o tem, zakaj je davke vendarle pametno plačevati. Minister Andrej Vizjak je vsem nam v razvpitem posnetku tudi na zelo poljuden način razkril programski pogled stranke SDS in prve vlade Janeza Janše na odnos do pravosodja: »Mi bomo šli z vsemi kanoni na to, veš, da bomo kateremu sodniku j …« − če nas slučajno gledajo tudi otroci − »strli.« 125. člen Ustave jasno pravi: »Sodniki so pri opravljanju sodniške funkcije neodvisni. Vezani so na ustavo in zakon.« Spoštovanje ustavnega reda oziroma določb naše ustave kot najvišjega pravnega akta je nekaj, kar bi moralo biti za vsakega predstavnika izvršilne veje oblasti samoumevno. Pa ni. Minister Vizjak je v enem stavku ilustriral odnos tedanje in se sedanje oblasti do pravosodja. Ampak se je pa distanciral od svoje lastne izjave. Kako se distanciraš od svojih besed, ne vem, ampak se je distanciral. Ne moremo pa biti presenečeni nad brutalnimi napadi sedanje vlade Janeza Janše na slovensko pravosodje spričo tega, kar je bilo izrečeno. Za stranko SDS je namreč to krivosodje. Njen predsednik in predsednik Vlade ne zamudi priložnosti, da ne bi ozmerjal sodnikov od Ustavnega sodišča navzdol. Ne dviguje sodne pošte, prelaga naroke. Sedanja oblast svoj porogljiv odnos do pravosodja kaže tako, da je pravosodni minister človek, ki je v sodni preiskavi zaradi utaje davkov. Kot da bi v praksi preizkušal Vizjakov aksiom o glupem plačevanju davkov. V poldrugem letu vlade Janeza Janše smo lahko dodobra spoznali, kako oblast s pozicije moči udarja z vsemi kanoni, pa naj gre za sodnike, tožilce, novinarje, nevladnike. Skratka za vse, ki tej oblasti niso po volji ali pa si upajo javno izreči kritiko na njen račun, da ne govorim o strtih delih telesa, ki jih slikovito omenja minister Vizjak pri, na primer, vodstvu slovenske policije, ki je zgolj še poslušni izvajalec ukazov vladajoče politike. In če smo lahko v preteklih dejanjih ministra Andreja Vizjaka zaznali, da mu je dokaj tuje zasledovanje javnega interesa, pri zasebnem interesu nima teh težav. Rad kupuje delnice državnih podjetij, kar je sicer pravica vsakega državljana, tudi ministra. Ampak pri ministru bi moralo vselej veljati načelo zadržane previdnosti, ker se lahko hitro pojavi sum o zlorabi notranjih informacij − in se tudi je pojavil. Že leta 2012 se je Andrej Vizjak zapletel z nakupom delnic Telekoma. Najbrž ne po naključju le dan potem, ko je vlada, v kateri je sedel, v tajnosti soglašala z izplačilom višjih dividend, kot so bila sprva predvidene. O tem je bil obveščen zelo ozek krog ljudi. To so bile notranje informacije. Pravočasen nakup je pomenil dobiček zaradi povišanja vrednosti delnic in zaradi višjih dividend. Ob takšni filigransko natančni izbiri trenutka nakupa je seveda težko verjeti v naključja. Andrej Vizjak je videl dobro priložnost tudi desetletje pozneje v delnicah Petrola. Lani spomladi je postal eden največjih malih delničarjev v času občutnega padca vrednosti delnic zaradi epidemije. Že res, da je minister kupil delnice nekaj mesecev pred popolno liberalizacijo cen goriv. Obstaja pa seveda utemeljen sum, da je vedel ne samo da bo do tega prišlo, ampak tudi, kdaj bo do tega prišlo. In ko je prišlo, je to vrednost delnice pognalo navzgor, s tem pa tudi ministrov dobiček. Hkrati s tem je padel mit o ceni bencina po en evro. tukaj vidite to strmo pot navzgor. Če je bila ob ministrovem nakupu cena delnice 289 evrov, je do danes zrasla na preko 470 evrov. Če je bila cena bencina takrat dober evro, je danes vsaj za tretjino dražji. S kupovanjem tako dražjega bencina vsi skrbimo, da bo ministrov dobiček še malo večji. Sum, da gre za zlorabo notranjih informacij, je dovolj tehten, da bi moral biti ta manever ministra Vizjaka zadosten razlog za njegov odstop. Videl je priložnost, ker je imel kot član vlade možnost videti jo. Minister za okolje in prostor je po svoji funkciji varuh okolja, varuh narave. Varuh javnega interesa. Česar pa Andrej Vizjak očino ne razume. Pravzaprav nenehno dokazuje, da je sam grožnja okolju, da je pravzaprav minister proti okolju. No, tudi tole je njegova znamenita izjava: »Če bo kdo prepoznal, da sem ogrozil vrednoto ohranjanja slovenskih voda in okolja, naj mi jasno in argumentirano sporoči in bom razmislil o odstopu.« Izjava na referendumski večer; na večer, ko se je glasovalo o vodah. Gospod minister, skoraj 87 odstotkov udeležencev referenduma o vodah vam je jasno in argumentirano sporočilo, da ogrožate vrednoto vrednoto ohranjanja slovenskih voda in okolja. 682 tisoč 760 državljank in državljanov. To je skoraj dvakrat več, kot so prejele stranke vladajoče koalicije podpore na volitvah 2018. Rekli ste, da boste razmislili o odstopu. To je bilo julija, zdaj je december. Dolgo razmišljate, minister! Ob takšni nezaupnici bi morali odstopiti tistega julijskega večera. spet niste razumeli, niste razumeli sporočila ljudi. Na volišču pa ste rekli še eno resnico: »Sigurno bo glas proti tudi glas proti vladi.« In tako je tudi bilo. Ampak tudi vlada, tudi predsednik Vlade Janez Janša nista razumela sporočila ljudi in sporočila lastnega ministra. Izvirni greh Zakona o vodah je že v samem postopku, tistem sestavnem delu priprave zakonodaje, ki ga ta vlada praviloma zaobide, ki ga ta vlada praviloma ignorira. Minister, prekršili ste eno temeljnih ustavnih določil, to je 153. člen Ustave, ki določa, da morajo biti zakoni med drugim v skladu z veljavnimi mednarodnimi pogodbami. Kršili ste eno izmed najpomembnejših ratificiranih mednarodnih pogodb s področja varstva okolja in prostora, Aarhuško konvencijo oziroma Konvencijo o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah. Na kratko, izključili ste stroko, omejili ste javnost. Po prekratki javni razpravi ste v besedilo zakona dodali nove člene, ki se kasneje v obravnavi izkažejo za zelo sporne, okolju zelo škodljive. Tudi v strokovni javnosti so bili soglasno grajani, pa pravite, da niste kršili nobenega zakona. Ste minister, kršili ste, neposredno ste kršili 34.a člen Zakona o varstvu okolja, kjer je jasno določeno, da mora ministrstvo v postopku sprejemanja predpisov, ki lahko pomembno vplivajo na okolje, javnosti omogočiti seznanitev z osnutkom predpisa ter dajanje mnenj in pripomb. Tega niste storili. Še več, zadeve ste se lotili na najbolj nemoralen način; na način, da ste člene, ki so bili sporni in škodljivi za okolje ‒ in vedeli ste, da so sporni in škodljivi za okolje –, v zakonsko besedilo dodali šele po opravljeni sicer prekratki javni obravnavi. Minister Vizjak, pred Državnim zborom, ki vas je izvolil na ministrsko funkcijo, ste prisegli, da boste delovali za blaginjo Slovenije. In kaj je ogrožanje pitne vode z omogočanjem gradnje na obalnem in priobalnem pasu ali pa z omogočanjem gradnje in izvajanjem potencialno nevarnih dejavnosti na vodovarstvenih območjih? Kaj je to drugega, kot spodjedanje blaginje, če pravimo, da je voda eno največjih naravnih bogastev, ki jih premore Slovenija? In ljudje so razumeli, so odreagirali čustveno, kot ste jim očitali. So, seveda so! Ni vam bilo mar zanje in niste jih znali prepričati, da obale naših voda ne bodo divje pozidane. Niste pa vi razumeli jasnega sporočila in podcenjujoče ste poskušali znova, tokrat v Gradbenem zakonu. Dobesedno tik pred odločanjem ste nam, poslancem podtaknili določilo, s katerim bi zaobšli voljo ljudi, izraženo na referendumu o vodah. Spregledali smo vas in vas prisilili k umiku, saj ste se ustrašili še enega referenduma. Pri domala vsaki potezi ministra Vizjaka završi zaradi mešanja javnega z zasebnim interesom, ker, minister, niste znali natančno pojasniti, zakaj ste pri pripravi gradbene in okoljske zakonodaje najeli zasebno družbo. Najeli ste odvetniško pisarno in razpustili službo na ministrstvu, zadolženo prav za to področje. In prav ta odvetniška družba zastopa tudi poslanca, ki bo očitno na podlagi tega zakona lahko legaliziral gradnjo. Spet je tu veliko nenavadnih naključij, ki pa se kar nočejo končati. Na dan, ko ste razpustili pravno službo, je vaš nekdanji kolega v vladi Jesenko Pličanič, ustanovil podjetje za svetovanje na področju varstva varstva okolja. Na tisti dan! En njegovih prvih naročnikov pa je bilo prav okoljsko ministrstvo. Vsega skupaj za 400 tisoč evrov pogodb, predvsem za pripravo Zakona o varstvu okolja. Naključje, pač. Ampak, tako delujejo te pajdaško politične sprege. In če se za hip vrnemo na začetek in spomnimo, da je minister Andrej Vizjak okrcal Bojana Petana zaradi njegovega pohlepa, ampak to so pač besede za pomiritev naivne javnosti. Vzorec dogovarjanja pod mizo se tudi po 14 letih ni spremenil. Vizjak in Petan se tako na štiri oči še vedno z lahkoto dogovorita za privilegiran položaj Term Čatež v primerjavi z drugimi zdravilišči. Samo tri mesece nove vlade je bilo treba, da so Terme Čatež zaprosile in dosegle spremembo koncesije in bistveno povečanje količin načrpane vode, ker minister Vizjak se vse zmeni. Prav z vključevanjem javnosti ima minister Vizjak vseskozi problem. Posebej so mu trn v peti okoljske nevladne organizacije, zato zakone piše brez njih, krivi pa jih za zastoje pri infrastrukturnih projektih, ker ne razume pomena njihovega delovanja, ne razume pomena partnerstva z njimi. Mimogrede, ko sem bil minister v vladi Marjana Šarca, pomnim, koliko časa smo pri posameznih zadevah namenili usklajevanju s stroko, civilno družbo, s sindikati, ker smo bili prepričani, da je odločitve treba sprejemati skupaj s tistimi, skupaj s tistimi, ki so jim namenjene. Minister Vizjak je takoj po nastopu sedanje funkcije kar v interventnem zakonu rigorozno omejil sodelovanje nevladnih organizacij v projektih, ki terjajo presojo vplivov na okolje. Spomnim se, kako je to utemeljeval z besedami, da če se par ljudi nekaj zmenijo v gostilni, še ni dovolj, da bi vplivali na gradbene projekte. Tako je utemeljeval zakonsko besedilo. Kaj pa, ko se dva menita v gostilni o milijonskih poslih, pa je eden minister? Kaj pa takrat, minister? Predlagatelji interpelacije zoper ministra Andreja Vizjaka smo prepričani, da minister na tej funkciji v vladi Janeza Janše ravna neodgovorno, netransparentno in na škodo okolja oziroma države. In afera, v katero se je zapletel, je razkrila, da je takšen tudi njegov način razmišljanja skozi vsa leta političnega delovanja. Če ni odstopil po padcu na glavo po referendumu o vodah, bi po aferi, tako imenovani glupi davki, moral brez odlašanja. Da je razkrito dogajanja pred skoraj poldrugim desetletjem, to ga ne odvezuje odgovornosti. Takšno ravnanje je bilo absolutno nesprejemljivo takrat in takšno ravnanje je absolutno nesprejemljivo danes. Problem je še večji, ker je bil Andrej Vizjak v tem času, in je še, na najodgovornejši funkciji in je svojo politično filozofijo, temelječo na pridobitništvu in zanemarjanju javnega interesa, tako prenašal iz mandata v mandat. V vladi Janeza Janše sicer prevzemanja odgovornosti za svoja dejanja ne poznajo – saj še minister, ki je odstopil, je še vedno minister. V tej vladi dojemanja, kdaj je kateri od ministrov poteptal vse standarde, preprosto ni. Ta vlada deluje po principu Naši našim. Ampak ko gre za denar, hitro najde skupni jezik tudi z levimi tajkuni, zdravstvenimi dobavitelji, gradbenimi baroni, ne glede na barvo, ne glede na

Andrej Vizjak je minister. Tudi ko se je zapletel v nesprejemljivo dogovarjanje pred poldrugim desetletjem, je bil minister. Za javnega funkcionarja je ravnal popolnoma nesprejemljivo. Tudi če je dogajanje preveč oddaljeno, da bi ga preiskovala protikorupcijska komisija, standardi ostajajo. In veljali so tudi tedaj. Zatekanje k izgovoru, da je bil takrat koncept upravljanja z državnimi podjetji drugačen, je iskanje rešilne bilke. Tudi takrat smo imeli zakone, minister. Čeprav vaš razkriti pogovor zveni kot, »bilo je nekoč na Divjem zahodu«, smo vendarle imeli zakone, in vi ste jih kršili. Kršili se takrat veljavni zakon o gospodarskih družbah, kršili ste takrat veljavni zakon o prevzemih, kršili ste takrat veljavni kodeks upravljanja javnih delniških družb. Iz tistega, kar smo lahko razbrali na posnetku, ste nastopali v vseh mogočih vlogah – kot minister pa upravljavec in prodajalec državnega premoženja, pa kot član uprave Term Čatež, korporativni svetovalec in kot lobist. Vse to, minister, ampak bili ste minister, ki se o vsem tem ni imel kaj pogovarjati. Ste pa razkrili državljanom, kako je to, ko se udarja z vsemi kanoni; kako je to, ko se politika in gospodarstvo s primitivnim izrazoslovjem igrata z milijoni. Vizjakova afera nam pokaže, da so se akterji prve Janševe Vlade pod krinko boja proti tajkunom zelo dobro navzeli tajkunskih metod delovanja. Danes pod to vlado smo priče izraziti tajkunizaciji oblasti. Gospodarski tajkuni so izčrpavali podjetja, politični tajkuni danes izčrpavajo državo. Stvar politične higiene je odstop ministra Andreja Vizjaka. Stvar vsaj minimalne odgovornosti do državljanov pa bi bil odstop vlade Janeza Janše. Hvala lepa. Odgovor ministra za okolje in prostor na interpelacijo ste prejeli 26. novembra 2021. Besedo dajem ministru za okolje in prostor mag. Andreju Vizjaku za obrazložitev pisnega odgovora.

Spoštovani poslanke in poslanci! Interpelacijo v celoti zavračam kot neutemeljeno in osnovano na nezakonitih prisluhih in zvočni montaži le-teh, ki so bili posneti 14 let nazaj. Vesel sem pa, da je interpelacija priložnost, da pojasnim ozadje takratnega dogajanja, ko sem želel tajkunu Bojanu Petanu in njegovemu omrežju družb preprečiti, da izvede škodljiv prevzem Term Čatež in s tem pomembno oškoduje državno premoženje. Da, predlagatelji, sem lobist, sem lobist države in državnega premoženja. In zavzemal se bom vedno, da ne pride do njegovega oškodovanja in posledično oškodovanja davkoplačevalcev! To sem počel celo življenje in tudi danes tu. Naravnost neverjetno je, spoštovani poslanci, da lahko nekateri v tej državi oškodujejo državo za več sto milijonov evrov, ne plačajo davka v višini preko 5 milijonov evrov od kapitalskega dobička v letu 2008, kar razkriva letno poročilo družbe Marina Portorož, ki si ga lahko pogledate vsi na spletni strani, so že desetletja v kazenskih postopkih – mimogrede, od leta 2014, ko so bile hišne preiskave, se je začel sodni postopek šele letos v prvih mesecih –, pa se tem ljudem nič ne zgodi. Nič ne zgodi. Nasprotno, za svoje delo so še vedno nagrajeni z direktorskimi mesti v družbah, kjer je tudi država lastnica, še naprej torej vodijo te oropane družbe za visoko plačilo in preko medijev v njihovi lasti prodajajo tako imenovano resnico in s svojimi pajdaši, kot je Odlazkov imperij, vsakodnevno slovenske državljane pumpajo z izmišljotinami na račun vlade in vladajočih strank. strank. Očitki interpelacije se nanašajo na štirinajst let star posnetek. Pogovor je bil zagotovo skrivno sneman v prostorih na območju Term Čatež in je bil pravzaprav predvajan na televiziji POP TV 24UR ZVEČER trikrat. Prvič 18. oktobra letos, ko je bila objavljena montaža, kar je nedvomno ugotovil tudi tonski strokovnjak. In ugotovitve tonskega strokovnjaka ni nihče nikoli demantiral, nihče. Posnetek 18. oktobra na POP TV je bil zmontiran in na podlagi tega posnetka je del medijev in seveda vi, politiki opozicije, skovali tako imenovano afero »glupi davki«. Nikoli v življenju nisem rekel in napeljeval kogarkoli k davčni utaji oziroma k neplačilu davka, če je davek treba plačati. Nikoli in nikdar! In tega tudi ne bom počel. Odvračal pa sem tajkuna Bojana Petana od škodljivega posla, ko je z denarjem Term Čatež, s 30 milijoni Term Čatež, kupil delnice te iste družbe od hčerinskih družb, s tem osiromašil podjetje. Ker 30 milijonov evrov za podjetje, ki ima letnih prihodkov 40 milijonov evrov, EBITDA, denarni tok podjetja 12 milijonov evrov, to je nepredstavljivo veliko, to je škodljivo, uničujoče za podjetje, in od tega bi moral plačati davek; in ga ni plačal. Jaz se danes moram zagovarjati pred vami za to zmontirano afero, podtaknjeno afero, tistemu, ki pa ni plačal davkov, se mu ni nič zgodilo. V nobeni finančni preiskavi ni, nobena topogledna sankcija ga ni doletela in še naprej lepo vodi to podjetje za visoko plačo. Mimogrede, Bojan Petan je zanimiv tudi v tem, ko ni iz prevzetih družb naredil uspešneih gospodarskih subjektov, jih je pokopal, ampak sebi in svoji družini oziroma najbližjim omogočil ekscesne letne prejemke. O tem pišejo številni mediji, spoštovani, o tem si lahko poguglate, samo vtipkajte Bojan Petan pa kriminal zraven pa se vam bo vsul niz člankov iz leta 2007, 2014, ko so bile hišne preiskave pri njem, ko so bile vložene kazenske ovadbe in tudi iz leta 2021, ko se je začel sodni postopek pred sodiščem v Kopru zaradi oškodovanja delničarjev Marine Portorož. Torej, na eni strani imamo človeka, ki je evidentno v številnih kazenskih postopkih, ki je oškodoval državno premoženje – povedal bom tudi v nadaljevanju kako, za koliko in s katerimi posli – in na drugi strani imamo mene, ki sem se takrat boril, da do tega ne pride. Poglejte, v dokaz imam tukaj klipinge iz leta 2007, ko sem kot minister za gospodarstvo tudi javno branil interes države. »Dogodki v Termah Čatež so kriminal …«, sem takrat rekel in je to tudi zapisala novinarka častnika Finance 23. 7. Od takrat do danes gospod Petan še vedno vodi to isto podjetje, še vedno za ekscesne plače, medtem je pa državo oškodoval za več kot 100 milijonov evrov. Če je to pravica, spoštovani, potem smo res na zelo slabi poti. Pa pojdimo lepo po vrsti, kako so stvari potekale, da bo pravzaprav jasno kot beli dan. Objavljen posnetek, ki je bil kasneje objavljen, to se pravi 3. 11., kakih 14 dni po prvem, tudi jasno dokazuje, da nisem nikoli govoril o tem, da je davke glupo plačevati. Nikoli. Da je bil prvi posnetek zmontiral in potem se je prijelo, da sem sedaj demantiral, ker drugi ni bil, da tudi prvi ni bil. Prvi je bil zmontiran, jasno ugotovljeno. Škodljiv prevzem Term Čatež s strani družb v omrežju Bojana Petana se je zgodil v več korakih. Vsi so škandalozni za obnašanje ljudi iz mreže Bojana Petana in jih bom tudi naštel. V prvi polovici leta 2006 Maksima ID – mimogrede, v Maksimi ID je bil vodilni tudi Bojan Petan je prodala 10-odstotni delež Term Čatež tajkunski Factor banki in kasneje Erste Bank na fiduciarni račun Pivovarne Laško, kjer je bil zadaj Boško Šrot. Zakaj je to sporno? Namreč do takrat je imela država – NLB je bila tudi državna v celoti deleža v tej družbi, Bojan Petan pa 30. Torej, s prodajo 10-procentnega deleža iz kvote države, je država izgubila praktično kontrolni delež v tem podjetju in pot prevzema Bojana Petana je bila odprta. Takratni vodilni v NLB – Kramar, Matej Narat – so, mimogrede Matej Narat je sedaj tudi upravi Factor banke – seveda Petanu omogočili, pajdaško omogočili, da je prišel do tega kontrolnega deleža. Nadalje se je v prvi polovici 2008 zgodil nakup deležev odvisnih družb Term Čatež, in sicer Marine Portorož, ki je imela v svoji lasti približno 10 odstotkov delnic Term Čatež, in Turističnega podjetja Portorož, ki je imelo približno 7-odstotni delež. Nakup izvedejo Terme Čatež in nakup plačajo 31,2 milijona evrov, sledi umik teh delnic. Spoštovani, opisani umik delnic, nakup in umik delnic Term Čatež, je finančno močno in usodno izčrpal to družbo in je bilo po mojih takratnih izjavah to kriminalno in glupo dejanje. Posledično so morala so morala Marina Portorož in Turistično podjetje Portorož plačati tudi davek kapitalskega dobička, bi morala, ki ga niso nikoli plačala. Petanu, ki je bil takrat, mimogrede, predsednik nadzornega sveta Marine Portorož, se do danes ni zgodilo nič. Finančna uprava za to utajo davkov ne ve. Za utajo davkov 15 milijonov evrov ne ve. Utajite vi, ali jaz, ali kdorkoli davek v višini tisoč evrov, pa boste videli, kaj se vam bo zgodilo. Ne, ampak to so ljudje, pajdaši, to je ta globoka država, o kateri radi govorimo, in tem se ne zgodi nič. Nič, nikoli nič! In če sem takrat v pogovoru z Bojanom Petanom, ki je bil mimogrede zaseben, neformalen, grozil Bojanu Petanu tudi s sodstvom in začasnimi odredbami in neprimernimi izjavami, ki ste jih danes sproducirali, sem to delal v zagonu, zanosu, da preprečim škodljivo dejanje in oškodovanje državnega premoženja. Da je bilo to škodljivo dejanje, dokazujejo številke, ki so objavljene v letnih poročilih. Lahko si jih pogledate, na spletni strani so dostopne. In poglejmo, kje so bile Terme Čatež leta 2007 pred tem škodljivim prevzemom. Prihodki: dobrih 41 milijonov evrov, EBITDA oziroma denarni tok, to je amortizacija z dobičkom vred, 12,7 milijona evrov, neto dolg dobrih 35 milijonov evrov, investicij je bilo za 12 milijonov evrov, neto dolg EBITDA 2,8; to se pravi, koliko je firma zadolžena gleda na prosti denarni tok. Delnica takrat, tržna vrednost, 340 evrov. Poglejmo leto 2019, ne 2020, ki je bilo okuženo že zaradi epidemije in so turistična podjetja šla precej v slabo stanje. Terme Čatež leta 2019, torej po tem prevzemu, ko že gospod s tem gospodari nekaj let, prihodki padejo za 12 milijonov, z 41 na 29, denarni tok z 12,7 na 7,3, neto finančni dolg zraste s 35 na 44 milijonov, ob tem da je del premoženja prodan. se pravi, ni to primerljivo, ker je del prodal in kljub temu je bil še višje zadolžen. Investicij je za več kot dvakrat manj, tržna vrednost delnic desetkrat nižja in razmerje razmerje EBITDA oziroma neto finančni dolg EBITDA − šestkratnik. V letu 2020, mimogrede, je desetkratnik. Iz ekonomske teorije vsak, ki kaj zna, ali pa ve, ali pa ima osnovno ekonomsko izobrazbo, ve, da ko preide to razmerje neto dolg EBITDA slabše od 4 oziroma 5, je podjetje praktično onemogočeno, izplačuje svoje obveznosti do upnikov in je pravzaprav pred bankrotom. Pri Termah Čatež je danes ta faktor desetkrat. To so številke, s katerimi utemeljujem in se danes dokazujejo, da je bilo takratno delovanje Petana škodljivo za podjetje, za zaposlene v tem podjetju – kimimogrede − prejemajo mizerne plače, za državo, ki je še vedno pomemben lastnik v tem podjetju. Pa poglejmo Terme Olimia, ki so bile podobno gospodarski subjekt s podobno dejavnostjo v podobni regiji, zelo blizu meje, še pravzaprav na slabši lokaciji. Prihodki iz Term Olimia iz leta 2007 − 14 in pol milijonov, leta 2019 − 25,5. Povečali prihodke. EBITDA povečali s 3,7 na 7,7 milijona evrov. Čisti dobiček izplačali z 1 milijona v letu 2007 na 3 milijone v letu 2019. To je pa podjetje, ki ga je nenazadnje gospodaril tudi naš oziroma moj ministrski kolega Zdravko Počivalšek. Podjetje, uspešno podjetje. In imamo tajkuna Bojana Petana, ki ga sedaj posredno s to interpelacijo ščiti opozicija, in imamo pravzaprav drugo podjetje. Država pa ni samo tu izgubila pri podjetju Terme Čatež, država je izgubila tudi v skupini DZS. Namreč, DZS je leta 2018 2018 na slabo banko prenesel približno 80 milijonov evrov dolga takratne skupine, samo Dela: torej DZS, Delo prodaja in Terme Čatež − pardon, to je bilo še pred tem − in v letu 2017 je bil pa dolg prodan privatnim investitorjem v skladu York za vsega 41 milijonov evrov. Torej, država je izgubila pri njegovih dolgovih 39 milijonov evrov. Epilog: ta rabota, ki sem jo želel takrat kot minister za gospodarstvo preprečiti − mimogrede, način upravljanja kapitalskih naložb pred letom 2010 je bil povsem drugačen kot danes. Takrat smo se, leta 2010 smo se približevali OECD in smo zato morali izpolnjevati določene stroge pogoje. In v tem smislu smo seveda tudi povsem spremenili koncept upravljanja kapitalskih naložb. Sprejet je bil Zakon o upravljanju kapitalskih naložb, ustanovljena je bila Agencija o upravljanju kapitalskih naložb zadeva se je spremenila. In upravljanje z države je šlo z ministrov, z vlade je šlo na agencijo. Do leta 2010 smo ministri in državni sekretarji sedeli v nadzornih svetih gospodarskih družb − mimogrede, jaz sem bil predsednik nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne. Takratna moja državna sekretarka Adrijana Starina Kosem je bila predsednica nadzornega sveta Kada, Kapitalske družbe, ki je bil lastnik Term Čatež. In vi zdaj meni govorite, da je šlo za nedovoljeno vpletanje? Takrat smo se vpletali, ker bila tudi to naša naloga, in danes bi mi lahko kdo očital, da sem opustil dolžno ravnanje, če ne bi tega probal preprečiti. Mimogrede, vsi so od države pričakovali, da bomo reševali Muro, da bomo reševali druga nasedla podjetja. Tam, kjer so uprave, nadzorniki pravzaprav zatajili, je vsakdo gledal ministra, kaj bo naredil, pa vlado, in je država tudi reševala podjetje. Zdaj tukaj, ko smo pa želeli preprečiti oškodovanje, je pa to neko nedopustno vpletanje. epilog je takšen, da je danes država v Termah Čatež 28-odstotni lastnik in ima vrednost nič. Vrednost premoženja je nič v tako prezadolženi družbi. Državne banke in DUTB so utrpele za najmanj 39 milijonov evrov škode, zaradi slabega poslovanja v zadnjih 15-ih letih so bili dobički praktično zanemarljivi in v obdobju vseh teh let so zgolj enkrat Terme Čatež izplačale dobiček; in to vsega pol milijona evrov.

primer je odmeval leta 2014, ko je NPU opravil 30 hišnih preiskav. In že takrat je portal Siol.net zapisal: »S preiskavo zoper njegove pomagače, ki naj bi Petanovi DZS v konkretnem primeru omogočili 20 milijonov evrov premoženjske koristi, pa se čas Bojana Petana, ki je bil zaradi političnih in bančnih povezav dolgo časa prepričan, da je nedotakljiv za organe pregona, na čelu DZS izteka?« To je bilo vprašanje leta 2016. Ne, dragi, ni se iztekel. Ni se iztekel! Gospod je še vedno tam, dela svoje rabote naprej. In jaz se danes moram pred vami zaradi njega in njegovih poslov takrat oziroma nezakonitih prisluhov tudi zagovarjati! Zdaj pa še nekatere druge stvari iz interpelacije. Mislim, spoštovani, da če si boste odgovor prebrali, je kronološko povzeto vse, kar je razvidno iz letnih poročil. Če koga kaj še detajlno zanima, vprašajte. Ampak tukaj imam povsem čisto vest. Koncesija Terme Čatež, tudi to je bil očitek. Gospod Bojan Petan se je vseskozi izmikal plačilu koncesije in ureditvi koncesijskega razmerja v Termah Čatež zaradi najrazličnejših razlogov. Tudi zaradi tega, ker ni imel urejenega lastništva nad vrtinami. Končno smo te stvari uredili in podelili koncesijo za količino vode, ki jo je on doslej črpal, in niti kubika več. Ker pa nismo mogli vedeti, koliko vode je črpal, ker ni imel nameščenih merilnih naprav na vrtinah, on ni meril količine vode, niso merili temperature vode. Pravzaprav niso merili in izogibali so se vsemu, kar bi lahko povzročilo kakšno finančno breme, smo naročili študijo Geološkega zavoda, ki je edini kompetenten to narediti. Po ocenah Geološkega zavoda – mimogrede, na te očitke se je tudi Geološki zavod javno odzval in objavil na svojih spletnih straneh to informacijo, da je ta vodonosnik še zmožen prenašati 2,5 milijona evrov brez kakršnihkoli škodljivih posledic. In Bojanu Petanu smo na podlagi tega ocenili dotedanjo porabo vode na višini 2,2 milijona kubikov na leto. Vendar gospod Bojan Petan in Terme Čatež s podpisano koncesijsko pogodbo morajo poslej izvajati predpisan monitoring, meriti morajo količino vode, temperaturo, morajo skrbeti za termično izrabo vode, ne smejo te vode spuščati neohlajene v vodotoke in morajo plačevati koncesijsko dajatev štirikrat več kot do tedaj. Do tedaj je gospod Petan, za katerega se zavzemate – očitno, ker vam gre v nos ta koncesija plačeval približno med 80 in 100 tisoč evrov letno koncesije, zdaj jo bo moral pa plačati okrog 400 tisoč evrov. To je rezultat, uredili smo koncesijsko razmerje, ki ga nihče do tedaj ni urejal. Delnice Petrola. Da se bo moral kateri slovenski državljan ali pa tudi minister, funkcionar, zagovarjati, ker kupuje delnice slovenskih družb na transparenten, javen način preko borze, ker gre za javne delniške družbe, si nisem nikoli mislil. Jaz sem delnice kupil marca in maja lani, ko je vlada podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov. Mimogrede, deregulacija se je začela že davno pred tem v letu 2016, ko smo najprej deregulirali kurilno olje, potem smo deregulirali cene naftnih derivatov derivatov na avtocestah in potem še izven avtocest v septembru leta 2020. Skratka, proces deregulacije se je začel bistveno pred tem. Poglejte, jaz sem kupoval delnice v marcu in maju, ko ni bilo še duha ne sluha o deregulaciji, ker se je podaljšala takrat marca regulacija do jeseni. In vsakdo, spoštovani, vsakdo izmed vas bi lahko kupil še oktobra, po deregulaciji, po isti ceni, kot je bila marca in maja; to iz tistega grafa izhaja. Cena delnice takrat je bila 300 evrov še cel oktober za delnico in vsakdo bi lahko to kupil, vsakdo. Zakaj je niste? In zdaj meni očitate, da sem jo. Zdaj, kako je zrasla, je seveda stvar poslovanja tega podjetja.

po deregulaciji visoka. Ni res! Cel oktober je bila še na nivoju približno 300 evrov za delnico. Tamle eden maje z glavo, ga ne zanimajo številke. Pa še nekaj, ta nakup sta analizirali tako Komisija za preprečevanje korupcije kot tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev. Obe instituciji sta postopek ustavili, ker nista ugotovili najmanjših nepravilnosti. Toliko o tem. Dotaknil bi se še Zakona o vodah in referenduma. Po mojem prepričanju in prepričanju mojih strokovnih sodelavcev na Ministrstvu za okolje in prostor je bil zakon koristen, dober, koristen koristen za slovenske vode in za varovanje slovenskih voda. Žal pa so se v pa so se v referendumski kampanji prijeli neutemeljeni očitki o ogrožanju pitne vode, preprečevanju dostopa do rek, jezer in morja, privatizaciji vodnih virov in podobno. Ti očitki niso imeli nobene zveze s predlaganim zakonom, nobene zveze, ampak so se prijeli in ljudje so pač reagirali, kot so reagirali. In potem so me kmalu po tem pozivali k odstopu. Poglejmo si malo, kako so odstopali SD-jevi ministri v podobnih situacijah. Omeniti velja primer tako imenovanega tehničnega Zakona o izbrisanih v vladi Antona Ropa, kjer je bil minister za notranje zadeve Rado Bohinc, kjer je ob volilni udeležbi približno 32 odstotkov proti uveljavitvi tega zakona glasovalo skoraj 95 odstotkov volivk in volivcev. Ali je minister Rado Bohinc odstopil? In tu imamo dvojne vatle; zdaj mene pozivate, da naj zaradi enega referenduma odstopim; po drugi strani pa – so vaši ministri odstopili? Ampak to ni vse, dragi kolegi iz SD. Spomnimo se vašega ministra za delo, družino in socialne zadeve gospoda dr. Ivana Svetlika, ki je izgubil kar tri referendume zapored. Najprej Zakon o malem delu

Pa dajmo se še eno stvar vprašati – koliko ljudi je pa podprlo Zakon o vodah, novelo Zakona o vodah? Novelo Zakona o vodah je podprlo več kot 104 tisoč volivk in volivcev. Spoštovani Socialni demokrati, koliko je vas ljudi podprlo na zadnjih volitvah v Državni zbor? 87 tisoč. 87 tisoč! Koliko je podprlo Stranko Alenke Bratušek? Več kot dvakrat manj kot Zakon o vodah, 45 tisoč. Vprašajmo se, kdo je pa podprl. Ja, seveda je, matematika je čista, številke so. Referendum je podprlo 104 tisoč ljudi, vas je pa podrlo 87 tisoč ljudi, no! In boste meni govorili, kdo naj odstopi.

pri sprejemanju zakonodaje ne spoštujemo Aarhuške konvencije, ostalih določb, zlasti 143. člena Zakona o varstvu okolja glede sodelovanja zainteresirane javnosti. V vseh primerih je bil spoštovan zakonski rok. V vseh primerih. V nos vam je bodlo edino Zakon o vodah, kjer je zaradi vsega šestih členov, ki so bili tangirani s tem zakonom, od teh sta bila samo dva, ki sta bila prehodne določbe, sploh nista bila vsebinska – štirje členi. Zakon je imel 2, 3 strani, z obrazložitvam in uvodom vred, je bila javna obravnava, kar je skladno z Zakonom o varstvu okolja, ker ni šlo za sistemske spremembe predpisa. Zakon se je potem pomembno spremenil v Državnem zboru na podlagi raznoraznih Ampak to je avtonomna pravica Državnega zbora. Jaz ne morem kot minister, kakor tudi ne vlada, prevzemati nikakršne odgovornosti za odločitve parlamenta. Mislim, da je to povsem v skladu z delitvijo oblasti v tej državi. In meni na koncu očitati določene odločitve Državnega zbora! Državni zbor ima vse pravice zakon zavrniti kot neprimeren, glasovati proti, ga popraviti, ga spremeniti in tu, spoštovani poslanke in poslanci, je povsem neutemeljeno krivdo za karkoli zvaliti name, no. Kar se tiče Zakona o varstvu okolja, kjer odrejamo dokončno odpadke, menim, da je ključen problem in srčika tudi te interpelacije. Namreč, doslej so na račun družb, ki ravnajo z odpadno embalažo, in davkoplačevalcev lastniki teh družb pobirali mastne dobičke. Na eni strani so to plačeval tisti, ki odpadke puščajo vsepovsod, po drugi strani pa še država, ko je pobirala nepobrane odpadke iz skladišč, ker jih pač te družbe niso hotele prevzeti. In sprememba sistema, ki ga tlakuje novi zakon o varstvu okolja, gotovo ni pogodu tem družbam. Proizvajalci smeti, proizvajalci odpadne embalaže bodo sami ustanovili organizacijo, ki bo po njihovem najbolj učinkovito ravnala s temi odpadki in ne bo več prihajalo do ostankov odpadkov v skladiščih javnih služb in do izpostavljenosti državnega proračuna. Torej, uveljavljali bomo sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti v vseh določbah tega pomembnega določila, ko morajo proizvajalci odpadkov organizacijsko in finančno poskrbeti za odpadke. samo lani smo z interventnimi zakoni, pa pred letom vse vlade, namenili 13 milijonov evrov, da smo pospravil to, kar bi morale družbe za ravnanje z odpadno embalažo pospraviti iz skladišč. Nenehno se pritožujejo na izdano okoljevarstveno dovoljenje. Vse, kar država naredi, izpodbijajo samo z namenom, da ne bi bilo potrebno prevzemati obveznosti. Samo za denar gre tu. In Vizjak oziroma vsi ti, ki zagovarjamo, da mora nastati tu red, smo napoti tej ureditvi in zato nas je treba odstraniti iz odločevalskih vrst, da bo vse tako, kot je bilo doslej; to močvirje odpadkov, požari in podobne anomalije. Poglejte, jaz sem zaprisegel, da bomo temu naredili konec. Sedaj se sprašujem, na čigavi strani ste, spoštovani Medved – gospod, ki ste brali tu uvod – kapitala ali javnega interesa?

predvideno in predpisano, vključevali zainteresirano javnost, nevladne organizacije, gospodarska združenja. In zato so rešitve usklajene. Kar se tiče odpadkov, smo si enotni z nevladnim sektorjem, da je ta način edini pravi za prihodnost Slovenije, in zato so to podporo tudi izrazile številne nevladne organizacije, kar pa seveda ni novica in zato jo boste tudi redko prebrali. Ker če se ministrstvo kdaj pa kdaj ujame z nevladnim sektorjem, to ni novica. To ni novica, spoštovani. Novica je, če je fajt, če je konflikt, če smo si na različnih bregovih – to je novica! to je novica! V Prilogi 3 sem navedel še celo kupico ključnih dosežkov ministrstva. Lahko si jih preberete. Preko 50 potrjenih projektov iz dogovora za razvoj regij vsepovsod po Sloveniji. Bistveno povečanje denarja za upravljanje z vodotoki za vzdrževanje s 13 na 50 milijonov. Bistveno pospešitev stanovanjske gradnje in nenazadnje ob slovenskem predsedovanju uspešno zastopanje EU na COP26 v Glasgowu. Hvala lepa. lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Brane Golubović bo predstavil stališče Poslanske skupine Lista Marjana Šarca. Spoštovani minister, kolegice in kolegi! Mi nismo v opozicijo predlagali razrešitve Bojana Petana, nekega podjetnika iz krajev, kjer domuje tudi minister Vizjak. Mi smo predlagali razrešitev ministra Vizjaka, ker mu očitamo, dokazujemo kršenje ustave, zakonov in pa nekatere osebnostne lastnosti, ki niso primerne, da opravljaš javno funkcijo. Rad bi opozoril tudi na to, da je minister Vizjak minister član slovenske vlade, ki ima vse vzvode, v kolikor kdorkoli v tej državi ne plačuje davkov – tako kot minister Dikaučič, ki ima sum utaje davkov in se mu sodi pred sodiščem v Murski Soboti –, če krši zakonodajo, če je naredil kakršnokoli kriminalno dejanje, da sproži postopke. Nek direktor Fursa, ki je blizu SDS in Nove Slovenije, vozi na kosilo davčne zavezance. Mogoče bi se moral ukvarjati s to utajo davkov, ki jo je danes minister Vizjak tukaj predstavil. Mogoče bi se morala s tem ukvarjati policija, ko je SDS nastavila direktorja policije in vse ostale. Ne vem, mi danes tukaj razpravljamo o delu, ravnanjih ministra za okolje in prostor, ki se imenuje gospod Andrej Vizjak; ne o Bojanu Petanu, o katerem smo poslušali 20 minut, naslednjih 10 minut pa več ali manj zavajanje. Bom še enkrat citiral tisto misel, ki jo je od Angele Merkel citiral naš kolega poslanec LMŠ Rudi Medved: »Kdor se odloči življenje posvetiti politiki, ve, da njegova glavna naloga ni služenje denarja.« Minister Vizjak, ko je govoril o kubičnih metrih vode glede Term Čatež se je zmotil in dvakrat omenil 2,5 milijona evrov. Ne bom nič več dodal. In če to misel postavimo v kontekst dogajanja pri nas pod vlado SDS in Nove Slovenije ter strank in poslancev, ki v tem času doživljajo svojo preobrazbo, ugotovimo, da besede Angele Merkel nekateri enostavno nočejo, ne želijo, ne smejo razumeti. A v LMŠ se zavedamo, da mora prav vsak, ki stopi na politični parket, razumeti, da je njegova osnovna naloga na demokratičen, transparenten, strokoven in spoštljiv način delati v dobrobit vseh; vseh ljudi, ne samo tistih, ki so nas volili. Vseh. Delati v korist skupnosti, pri tem pa spoštovati pravni red države: ustava, zakoni in tako naprej. V nasprotnem mora taka oseba poiskati drug poklic. Poleg tega se v LMŠ zavedamo, da mora politik vedno gledati celoto, cel gozd, ne posameznega drevesa, in da bo sposoben biti, da gleda preko enega mandata ne samo do naslednjih volitev in da je pripravljen državo uničiti zaradi tega, da bo dobil na naslednjih volitvah dober rezultat. Preko enega mandata. Torej, da se zaveda svoje odgovornosti do prihodnjih generacij, kar pri odnosu do okolja in naših naravnih dobrin je še kako pomembno. Te osnove, ki sem jih sedaj naštel, je ta vlada v celoti porušila. Še posebej bi se morali ministri in pa poslanci izogibati vsem okoliščinam, ki bi jih lahko pripeljale v konflikt interesov ali bi načele njihovo, njegovo integriteto, zaradi česar bi izgubil zaupanje pri ljudeh. Še enkrat poudarjam, minister in poslanci ne zastopamo samo tistih, ki so nas volili, ampak vse; tudi tiste, ki nas niso volili. Minister Vizjak, ne glede, kako on to matematiko glede referenduma obrača in te številke, je izgubil zaupanje ljudi na referendumu. Na referendumu mu je to povedalo skoraj 690 tisoč državljank in državljanov. Samo za primerjavo, ker je tudi minister Vizjak delal to primerjavo za pet strank, ki njega podpirajo v tem Državnem zboru; za SDS, Novo Slovenijo, SMC, Poslansko skupino Desus in pa stranko SNS je glasovalo 453 tisoč ljudi. 240 tisoč manj, kot je na referendumu zavrnilo vaš škodljiv Zakon o vodah – če že odpirate to, koliko ljudi je za kaj glasovalo. Ampak vi, minister in predsednik Vlade ter Nova Slovenija in SMC vse to spregledate. Minister ni odstopil niti ni ponudil svojega odstopa, predsednik Vlade ni predlagal razrešitve, koalicijski partnerji so veliko govorili, naredili nič. Poseben primer je Nova Slovenija. V javnosti so se izpovedovali, kako je grozno, kar je naredil minister Vizjak, izpovedali so se, da nima več njihove podpore, a naredili ne bodo nič. Ne bodo ogrozili svojih funkcij v vladi, državnih podjetij, ne bodo ogrozili svojega vpliva, moči. A vsi skupaj, spoštovani minister, podcenjujete ljudi. Ignorirate sporočilo referenduma. Vaši koalicijski partnerji pa ignorirajo tudi vse kršitve, ki so pripeljale do referenduma in za katere ste odgovorni vi, ne glede, da je bilo kaj od tega sprejeto tudi v Državnem zboru. Če se boste spomnili – mislim, da ste 8. marca sprejeli sklep –, Vlada je sprejela sklep, to je vaša vlada uvedla, da ste soglašali z amandmajem koalicije v Državnem zboru na Zakon o vodah. To je novička na spletni strani Vlade 8. 3. Se pravi, vi ste soglašali s tem, kar so ti »poslanci vladne koalicije« naredili mimo vas. Ampak gremo na te kršitve, ki vam jih očitamo. Poleg ustave in zakonodaje vam očitamo oškodovanje državnega proračuna ter že zavestno ignoriranje javnega interesa ter tudi osebnostno, moralno in etično neprimernost za funkcijo ministra. Zakaj to trdimo v LMŠ, bom poskušal obrazložiti. Če hočemo razumeti celotno sliko, se moramo vseeno vrniti 14 let nazaj, ko se je minister Vizjak, takrat je bil prvič minister, minister za gospodarstvo, ujel v prisluhe. Afera »glupi davki« je dobila ime, ker je minister podjetnika napeljeval k izogibanju plačila davka državi. A pri tej zadevi ni šlo samo za sum utaje davkov, ampak vsebina pogovorov med ministrom in tajkunom kaže, kako se je v prvi vladi Janeza Janše kršilo vsa načela korporativnega upravljanja, kršilo zakonodajo na tem področju. To je tisto ključno sporočilo. In zakaj moramo to sporočilo razumeti na ta način? Zato, ker se je v prvi vladi Janeza Janše, če se spomnite prodaje Mercatorja Pivovarni Laško in Istrabenzu v zameno za Delo in Večer, in to vse se je zgodilo v kabinetu predsednika Vlade, začela tajkunizacija pri nas. In Petan je posledica ravnanj prve Janševe vlade. Nič od vsega skupaj se ni končalo dobro ne za slovenska podjetja, ne za državo, ne za ljudi. Ampak tajkunizacija, o kateri smo poslušali 20 minut, in gospodarsko uničenje, ki ga je prva Janševa vlada delala, niso del interpelacije. Ampak ker si je minister privoščil, da je 20 minut razlagal nekaj, kar ni del interpelacije, sem si tudi jaz spremenil malo svoj uvodni nagovor.

kupil delnice Telekoma, in to le dan potem, ko je vlada v tajnosti soglašala z izplačilom višjih dividend, kot so bile predvidene. Lahko bi špekulirali in rekli, da je ministra k nakupu delnic vodilo tudi to, da se je veliko govorilo, da bo država Telekom privatizirala, prodala. Lahko. Vsekakor je kupoval delnice državnega podjetja s funkcije ministra; nekoga, ki je zelo dobro obveščen. In to isto ponovi v sedanji vladi, tretji vladi Janeza Janše, ko minister kupi delnice Petrola, in glej, slučaj, ravno tako pri nakupu delnic Petrola se nato izplača rekordna dividenda. Ampak stvari so se tokrat odvile celo bolje. Če je minister kupoval delnico okoli 289 evrov, pa je danes cena trgovanja 475 evrov. In zakaj je ta bolan posel, če parafraziram te kriptomilijonarje, karkoli že so, ki so sklenili milijonski posel s to vlado, s pošteno vlado, in prodali neuporabne hitre teste, zakaj je ta posel bolan posel za ministra? Ja, ker je minister vlade, ki je nekaj mesecev kasneje sprostila, liberalizirala cene naftnih derivatov. Nepomembno ni niti to, da je njegovo ministrstvo nasprotovalo gradnji novih bencinskih servisov, kar je šlo seveda spet na roko Petrolu, katerega delničar je minister. In še nekaj je, kar na celotno situacijo meče dodaten dvom. V nadzorni svet Petrola je bil imenovan vodja ministrovega kabineta na Ministrstvu za okolje in prostor. Kontrola je popolna, informacije dostopne. Ne skriva se več, kot se je to delalo v prvi vladi Janeza Janše, to pa je že blizu definicije kleptokracije, sistemske vladavine tatov. In epilog teh manevrov je predstavil tudi grafično moj kolega Rudi Medved. Cene bencina in dizla so šle za ljudi in podjetja v nebo, vrednost delnic Petrola pa tudi. Toliko naključij, da že težko verjamemo, da je vse skupaj naključje. Tudi pri spremembah in dopolnitvah Zakona o vodi, za katerega je minister trdil, da gre za manjše spremembe, se je pokazalo, kako minister Vizjak zavaja in daje prednost zasebnemu interesu pred javnim. Tako močno je favoriziral zasebni interes, da je bilo ministrstvo pripravljeno kršiti 44., 70., 70.a, 153. člen Ustave. Potem so kršili 142. člen Poslovnika Državnega zbora, 34.a člen Zakona o varstvu okolja, 8. člen Aarhurške konvencije, ki jo je Slovenija ratificirala leta 2004, in še nekatere direktive EU in resolucije. Njihov cilj, tudi njegov, od ministra, je bil zelo jasen: na hitro, nepregledno, brez sodelovanja strokovne javnosti in nevladnih organizacij, zavajanjem ter brez pogleda, kako bo to vse vplivalo na naše vodne vire, omogočiti pozidavo vseh obal, rek in jezer tudi v naravnem okolju ter gradnja oziroma obratovanje obratovanje proizvodnje z nevarnimi snovmi na vodovarstvnih območjih. Ampak na srečo vseh nas jim ni uspelo. Nekaj sprememb smo preprečili v tem državnem zboru, dokončno pa so škodljivemu Zakonu o vodah na referendumu s plebiscitarno večino rekli: »Ne!» ljudje. Naj še enkrat spomnim, 104 tisoč prebivalk in prebivalcev se je izreklo v podporo ministru Vizjaku, 104 tisoč. 690 tisoč pa je reklo: »Ne, minister!« 690 tisoč prebivalk Ampak vi tega ne razumete kot nezaupnico; še več, do rezultata ste imeli celo podcenjujoč odnos, češ da ljudje niso razumeli, kaj je želela vlada narediti, da je bilo 690 tisoč ljudi zavedenih. Ampak Zakon o vodah in to, kar smo se vsi skupaj naučili iz Zakona o vodah oziroma vsaj v LMŠ, vas ni ustavilo, da se ne bi še vedno šli okoljskega huliganstva. Vaše ministrstvo je konec avgusta letos, se pravi malo po referendumu, družbi Terme Čatež, tistemu podjetju, ki ga vodi tisti podjetnik, o katerem smo poslušali 20 minut, omogočilo črpanje ogromnih dodatnih količin termalne vode, čeprav je po naših informacijah to v nasprotju z dosedanjo okoljsko politiko, opozorili pristojnih in tudi stroke. S tem dejanjem, pa upam, da se motimo, se je povečalo tveganje za izsušitev podzemne shrambe vode na območju Brežic. Ampak nam gre za javni interes, nekaterim drugim za zasebnega, kar dokazujejo že 14 let, in vedno jim je šlo za zasebni interes, ker oblast jemljejo kot svojo last. last. Omenimo še na tem mestu poskus vladne koalicije in ministra Vizjaka, da zaobide referendumsko odločitev. To, na kateri je padel Zakon o vodah. Jeseni letos je namreč želel s spremembo Gradbenega zakona omogočiti gradnjo ob nekaterih obalnih ali priobalnih pasovih mimo varovalk, ki jih določa Zakon o vodah. o vodah. Par mesecev po referendumu ponoven poskus. Na srečo ni uspel zaradi pritiskov opozicije, stroke in grožnje z referendumom. In minister Vizjak ni storil le ene napake pri Zakonu o vodah. Ne gre za neznanje, neizkušenost, gre za vzorec delovanja. Dejstvo je, da minister pri okoljski zakonodaji zavestno daje prednost parcialnim zasebnim interesom na račun nepovratne škode za naše vode, naravo in ljudi. Ampak minister Vizjak po svojih ravnanjih niti ne izstopa iz te vlade. Po razmišljanju mu je podobna večina ministric in ministrov. Ne vsi, večina. Skupaj s poslanci vladne koalicije pa tvorijo ekipo, ki je soodgovorna za brezsramno rušenje pravne države in demokratičnih temeljev, uničevanje stabilnosti javnih financ, kršenje človekovih pravic, napada na javno dobro, podreditve medijev, pritiskov na sodstvo, uničevanje izobraževalnega in javnega zdravstva ter civilne družbe in stroke, škodljivo mednarodno politiko, nižanje standardov komuniciranja. Da niti ne omenjam, kako je tej vladi, na žalost vseh nas, spodletelo pri upravljanju epidemije, v kateri je od 13. marca lanskega leta pa vse do danes zaradi covida vsake tri ure umrl prebivalec Republike Slovenije z imenom in priimkom. Ampak še nekaj smo lahko spoznali v tem času. Spoštovani predsednik Vlade se je s svojo ekipo in ob sodelovanju Nove Slovenije vseskozi kazal v javnosti kot velik borec proti tajkunom. Tudi ministra Vizjaka smo slišali, kako se je on boril proti tajkunu Petanu, ampak ta še vedno deluje zaradi globoke države. Pozabil pa je minister povedati, da je na oblasti, da bi pa lahko sedaj ukrepal, če ima dokaze. Ampak ne. Vam bom povedal, zakaj ne. Ker je to samo vaša igra! Igrate se! Zavajate javnost, delate vtis, da se borite proti tajkunom, v bistvu pa se z njimi družite v kampih na Hrvaškem, na golf igriščih, jahtah, pri njih doma, na rojstnodnevnih zabavah ne vi, ta vladna ekipa govorim ‒ in na skrivaj sklepate posle, se dogovarjate o spremembi zakonodaje, kako se bodo prilagodili razpisi ali kako bodo poslanke in poslanci uničevali konkurenco. Dejansko je ta vladna ekipa prevzela delovanje tajkunov, s to razliko, da je njihov cilj privatizacija oblasti in plenjenje po državi. Pa naj zaključim. Minister za okolje in prostor bi moral biti po svoji funkciji varuh okolja, narave in javnega interesa. A minister Vizjak je vse drugo kot to, kar v LMŠ resnično verjamemo. Pravzaprav nenehno dokazuje, da je sam grožnja okolju, da je minister proti okolju, proti pitni vodi, in zato na tem položaju, v to smo trdno prepričani, ne more in ne sme ostati, če nam je kaj do prihodnosti.

poslanke, cenjeni poslanci, državljanke in državljani, gospod Andrej Vizjak! Po vsem videnem in tistem, kar sem tudi danes slišal v vašem uvodnem nagovoru, v bistvu skoraj ni korektno, da bi vas pozdravil z nazivom ministrske funkcije funkcije, ki je ne opravljate. Še več, z njo ste si v aktualnem mandatu, pa tudi poprej, trasirali pot do dejanj, ki nimajo nobene zveze z dobrobitjo te države in njenih državljank in državljanov. Imamo pa seveda velike zveze z zelo partikularnimi, deloma tudi osebnimi interesi. Kot dolgoletni politični funkcionar ste se skozi leta hvalili v opoziciji, da vam je kot ministru dovoljeno praktično vse. Gospod Vizjak, na poti dolgoletnega in večkratnega opravljanja ministrske funkcije ste izgubili ali pa nikoli niti niste imeli zavedanja, da biti minister ne pomeni lastiti si bonusa za skrite dogovore, za mešetarjenje v državnih organih, podjetjih, za popolno ignoranco civilne družbe, za popolno ignoranco dovolj ljudi, za napeljevanje k davčnih utajam. Nobeden državljan in državljanka nima tega bonusa, če le živimo v pravni državi, za katero stranka, iz katere prihajate, tako rada pravi, da gre za dva vzporedna svetova; za pravno državo prvo- in drugorazredno. In ja, morda se ob vsem pozabili, da imate v vaši stranki SDS še tretjo kategorijo, kategorijo pravne države za politične veljake, za katere ne velja nič oziroma je tretje jajc sodnikom, izrekanje o glupih davkih in ignoranca 670 tisoč državljank in državljanov nekaj povsem normalnega. Kako se ob vsem tem sliši, gospod Vizjak, vaša večkrat izrečena zaprisega, »spoštoval bom ustavni red, ravnal po svoji vesti in z vsemi močmi deloval za blaginjo Slovenije«? Vam povem? Sliši se groteskno. Sliši se kot posmeh ljudi, ki kljub velikemu nezaupanju v politiko še vedno verjamejo vsaj malo, da bodo ministri in ministrice delovali v njihovo in v dobro države. Spoštovane kolegice in kolegi, žal je pred nami še ena interpelacija o delu ministra aktualne vlade. Žal pravim zato, ker bi si v danih razmerah zdravstvene, socialne pa tudi okolijske krize, ne glede na našo opozicijsko vlogo, upravičeno želeli vlado, ki bi si bila zmožna spopasti s perečimi problemi danega časa. V naši državi že dobro leto in pol temu žal ni tako. Dejstvo je, da ta vlada ob vseh naštetih krizah s svojim nehotenjem preseči kratkovidnost stalnega boja za oblast, že leto in pol povzroča tudi politično in posledično družbeno krizo in temu pritiče vrsta interpelacij. Ker politična kriza, ki jo povzroča, ni pogojena zgolj z merilom nestabilne in stalno vprašljive koalicijske večine pri sprejemanju ukrepov, gre predvsem za nezmožnost ponuditi vizijo za boljši jutri z jasnim načrtom in delom, kako to vizijo tudi uresničiti. Na kratko: ni vizije, ni načrtov. Žal ta vlada samo še podira neslavne rekorde o poglabljanju politične krize, ki se vse bolj zažira v vse tkivo naše družbe, tudi na področju okolja. Spoštovani interpeliranec gospod Vizjak, teza je v bistvu sila preprosta. Če bi delali v prid Slovenije, da bi ta postajala vse bolj odporna na perečo grožnjo podnebnih sprememb, bi bili pri opravljanju te sila pomembne funkcije, ki kliče, če ne že utripa k usmerjanju in k varovanju okolja naravnanim potezam, če bi se odločno zavzeli za sprejem področne zakonodaje, ki bi sledila ustavnemu določilu pravice do pitne vode, če bi poslušali in skupaj z civilno družbo pripravljali ukrepe vsled varovanja našega okolja, potem danes ne bi sedeli tukaj in se zagovarjali pred poslankam in poslanci. Žal je veliko teh čejev, spoštovani minister, bolj malo pa rešitev. Če pa so že bile, so bile takšne, da so med našimi državljankami in državljani povzročile veliko neodobravanje in mnogo jeze. To pa zato, ker imajo ljudje občutek, da niste njihov zaveznik ali zaveznik prepotrebnih sprememb; sprememb, ki bi, če rečem, Slovenijo kondicijsko pripravili na vse hitrejši tempo zelenih politik, ki jih z velikim pospeški realizirajo druge evropske države. Naša država s takšnim odnosom vladajoče politike do okoljskih izzivov, ne samo da ni zmožna narediti, kar bi bilo potrebno, zdi se, da ste tudi vi odločili nujne in želene spremembe namenoma ignorirati. Ignoranca, vem, da je težak izraz, ko ocenjujemo delo politika, vendar ne najdem, čeprav bi si silno želel primernejše ubeseditve dejstva, da vladajoča koalicija kar trikrat zavrnila Predlog resolucije za razglasitev podnebne in okoljske krize v Sloveniji. Kje ste bili, gospod minister, da bi koalicijske poslanke in poslance kot prve med odgovornimi pozvali, da resolucijo le podprejo, da bi se vsaj odprlo okno priložnosti za konkretne ukrepe, ki bi morali presegati politične delitve v prid odgovornosti do ljudi in okolja? Ni vas bilo slišati, čeprav bi morali biti najglasnejši, motivator za sprejem predlogov boljšega spopadanja s podnebno krizo. Se pa kaže, da je bilo ministrstvo zelo motivirano pri sprejemu novele Zakona o vodah, čeprav so še pred samim sprejemom prihajala jasna opozorila civilne javnosti, stroke, okoljevarstvenih organizacij, da predlagane rešitve niso dobre. Da te niso v skladu z boljšim, okolju prijaznim upravljanjem z našim velikim bogastvom, z vodo. Raje kot to, ste vztrajali pri svojem. Razumem sicer, da predlagane novosti nikoli ne morejo biti povsem všeč vsem. Razumem tudi, da je nemogoče ugoditi vsem pripombam. Vendar pa ne more biti razumljivo, da ste kljub vsesplošnemu uporu, protestih, opozorilih, dobronamernih apelih, da je nekaj hudo narobe, vztrajali še naprej, seveda, do bridkega konca. Vam je, gospod minister, sredi poletja na referendumu 682 tisoč 760 državljank in državljanov izreklo jasno nezaupnico ne samo o rešitvah danega predloga, temveč tudi o vašem načinu dela. Kot prekaljen politik bi lahko vedeli, da je zaupanje ljudi najpomembnejša vrlina, na kateri se lahko gradi, v nasprotnem primeru pa vse izgubi. In vi ste, gospod Vizjak, izgubili. Morda ne ministrske funkcije, o kateri bomo glasovali danes, izgubili pa ste verodostojnost, izgubili možnost učinkovitega spopadanja s težkimi, a sila pomembnimi vprašanji okoljske in prostorske narave. Da poenostavim. Imate še naziv verodostojnosti? Kot minister, pač, žal ne. Če še spustimo standarde pričakovanja, bi od političnega dolgoprogaša, kot ste, morda bilo pričakovati, da probleme, za katere nimate primernih rešitev, ali pa zaradi nekih političnih računic vaših nadrejenih nimate odobritve, vsaj pustite pri miru. In ko smo že pri minimalnih standardih pričakovanega, bi lahko na ministrstvu pripravili vsaj področno zakonodajo za implementacijo ustavnega določila o pitni vodi, pa tudi tega niste storili. Lahko bi se vsaj poskusili pokazati kot oseba, ki vam je vsaj malo mar za reševanje podnebne krize in javno podprli resolucijo o razglasitvi podnebne in okoljske krize, pa tega niste storili; to namesto vas počnemo v opoziciji. Nekoč ste v funkciji ministra za delo javno izrekli spoštovanje in nujnost socialnega dialoga. Lahko bi vedeli tudi sedaj, da brez dialoga ni poti naprej, ni srečnega konca, ker ne gre samo za vas ali za nas; ne gre zgolj za politično preštevanje poslanskih glasov, temveč za veliko bolj pomembne stvari. Gre za to, v kakšni državi bomo živeli, kako ravnali z okoljem, vodnimi viri, kako ob sobivanju človeka in narave ustvarili prostor za lepšo prihodnost predvsem naših otrok. V rokah ste imeli veliko možnosti, gospod Vizjak, da bi prav na področju, ki je specifično, ki zahteva manj politike in več sodelovanja s civilno družbo, naredili preboj. S političnimi in pogajalskimi izkušnjami, katerih vam ne gre oporekati, bi lahko ministrstvo ob danih izzivih preoblikovali na način odprte družbene platforme. Takšne, ki je pereča družbena vprašanja sposobna premikati izven meja politične togosti vsakokratne vlade. Najprej z dinamičnim procesi za več zelenih politik, ki so postale, če si priznate ali ne, teme prihodnosti. Gospod Vizjak, to minimalno zaupanje in veliko možnosti, ki so vam bile dane z dnevom nastopa ministrske funkcije, ste popolnoma izgubili; ne enkrat, temveč večkrat. Pike na i vašemu ministrovanju niti ne predstavlja le poraz na področju, ki ga zastopate, temveč prisluškovalna afera. Ta je na dan prišla v najbolj delikatnem času, ko vladajočo politiko upravičeno pesti največje nezaupanje državljank in državljanov. Ko so se dokončno razblinile še zadnje utvare, da bo aktualna vlada rešila svoj obraz s stalnim ponavljanjem neresnic, z obtoževanjem vseh in vsakogar za njene zablode, z nekritičnim pogledom na vse bolj izkazane stranpoti političnega vpletanja v vse sfere družbe, tudi gospodarstva. Javni interes, ki bi ga kot minister in politik morali zastopati, se je s to afero potopil v kloako neprepričljivih izgovorov, češ, saj sem hotel nekaj dobrega za državo. Napeljevanje k utaji davkov, mešetarjenje po upravah družb državnih podjetij nima zaslombe ne v zakonskih določbah ne v javnosti, da o morali in integriteti, gospod Vizjak, niti ne govorim. Naj pa vas, gospod Vizjak, vseeno spomnim, vaša naloga in dolžnost kot ministra v Vladi Republike Slovenije je, da delujete v javnem interesu. Tako pravi 113. člen Ustave, vi pa ste pred Državnim zborom dali javno prisego, da se boste kot minister tega tudi držali. Tega si nismo izmislili mi v opoziciji, ki nam očitate, da so vse naštete točke interpelacije neutemeljene. Gospod Vizjak, ob vsem, kar ste kot minister za okolje in prostor počeli slabo in ne naredili tistega, kar bi bilo dobro, je ta interpelacija še kako utemeljena. Pravzaprav lahko trdim, da se tisto pravo, morda neformalno, sicer pa najbolj legitimno interpelacijo že doživeli na referendumu Zakona o vodah. Zgleda, da ni zaleglo. Sporočilo več kot 680 tisoč ljudi za vas in vaše kolege v vladi očitno ne pomeni kaj dosti. To je za vas, kot kaže, glupo. No, gospod minister, za nas to seveda ni glupo. Tudi grožnje, da boste kakemu sodniku strli jajca, če bo potrebno, ne sodijo v besednjak odgovornega nosilca pomembne javne funkcije, gospod Vizjak, temveč v besednjak mafijskih združb. Vse to je skrajno zaskrbljujoče in seveda nima nobene zveze z odgovornim vodenjem pomembnega ministrstva. Tako tudi danes od vas seveda ne pričakujem, da boste storili, kar bi morali že 11. julija letos, na dan referenduma Zakona o vodah. So pa naše oči in oči slovenske javnosti danes uprte v poslanke in poslance koalicijskih strank, tudi Nove Slovenije, ki je sicer trudoma pa vendarle priznala, da vse v vašem delovanju le ni bilo tako, kot bi moralo biti. Če bodo danes koalicijski poslanci in poslanke glasovali proti interpelaciji ali iskali izhod iz nastale zagate v vzdržanih glasovih, to pomeni, da ti nase prevzemajo odgovornost za vaša dejanja in ta dejanja tudi podpirajo. Socialni demokrati pa smo ob vsem tem slišanem ne manj, temveč še bolj kot poprej prepričani, da morate svojo funkcijo nemudoma zapustiti, zato bomo interpelacijo zoper vas seveda vsi soglasno podprli. Hvala lepa za besedo. Spoštovane in spoštovani! Spoštovani minister, naj vam uvodoma povem, da danes točka dnevnega reda ni interpelacija tajkuna Bojana Petana niti parlamenta, ki je sprejel okolju škodljive zakone, ki ste jih pripravili in podpisali vi. Danes je na sporedu interpelacija vas, ki niste minister za okolje. Ste minister za beton in delujete, kot da ste minister za gospodarstvo. Ves čas svojega mandata podpirate in predlagate okolju škodljive zakone, prednost dajete kapitalu in ne naravi in ljudem. Zavestno zavajate, celo lažete in ignorirate mnenje stroke ter nasprotujete okoljevarstvenim organizacijam in kolikor se le da, omejujete sodelovanje javnosti. Mimogrede pa še vzamete kredit in investirate v naftno industrijo, tik preden Vlada, katere član ste, v korist dobičkov naftne industrije pri nas dokončno deregulira cene naftnih derivatov in tako čez noč povečate svoje premoženje za nekaj deset tisoč evrov. Ampak jasno, vi ste nedolžni, kot zmeraj vztrajate. Da ima minister čiste roke v aferi »glupi davki«, verjamemo približno toliko, kot to, da si minister prizadeva za čisto vodo. Zdaj poskuša njegova SDS z izgovori, da gre za posnetke neformalne narave, kar je naravnost smešno, da ne rečem absurdno. Takratni minister za gospodarstvo, Andrej Vizjak in tajkun Bojan Petan, in ne sosed Andrej in sosed Bojan, sta se v uro dolgem pogovoru dogovarjala, kako prevzeti državno podjetje, kako se izogniti plačilu glupih davkov in kako sodnikom streti jajca. Ampak ministra ne dotolče nič, še najmanj njegova vest. Še dalje se oklepa ministrskega stolčka, čeprav bi ga v vsaki normalni demokratični državi moral odplakniti že hudournik julijskega referenduma o vodah, ko je ljudstvo z zgodovinskih, s plebiscitarnim »ne«, zaustavilo njegov kapitalu prijazen in okolju škodljiv Zakon o vodah. Vsak minister bi v vsaki normalni in demokratični državi po takem strokovnem in političnem fiasku moral prevzeti politično odgovornost in v skladu s politično higieno in minimalnimi demokratičnimi standardi odstopiti. Če bi Slovenija pod to vlado sploh še bila vsaj približek neke normalne in demokratične države, pa to že skoraj dve leti žal ni več. Da groteski ni videti konca, še zdaj, ko je minister vedel za interpelacijo, mirno nadaljuje svojo staro dobro koruptivno prakso, ki je zganila Komisijo za preprečevanje korupcije. Gradbeni zakon, sprejet na novembrski seji Državnega zbora, je pomagala pripravljati kar odvetniška pisarna Neffat, ki v črnograditeljski zgodbi zastopa tudi poslanca Desusa Branka Simonoviča, ki bo zdaj lahko legaliziral svojo črno gradnjo s pogledom na morje. Da niti ne omenim ponovnega poskusa tej vladi tako ljubim podtaknjencem, ki bi, če ga v opoziciji ne bi uspeli umakniti, po ocenah poznavalcev pomenil uzakonitev ravno tistih rešitev, proti katerim so se masovno izrekli ljudje na referendumu o Zakonu o vodah. To jasno kaže, da ministra Vizjaka ne zaustavi čisto, čisto nič; ne zgodovinski referendumski poraz, ne prisluhi v aferi »glupi davki«, ne dejstvo, da je pred kratkim, tako piše raziskovalni novinarski portal Necenzurirano.si, termam podelil dovoljenje za črpanje dodatne termalne vode, kar so kritiki označili za okoljski kriminal. Simbioze med Andrejem Vizjakom in Bojanom Petanom še ni konec. Jasno je, da je sprega med SDS, ministrom in tajkuni, da ta sprega ves čas deluje kot dobro naoljeno kolesje. Razna kapitalska in tajkunska omrežja so očitno ministrov najbolj priljubljen ekosistem, ki ga še posebej skrbno neguje. Ne občutljiv ekosistem reke Mure, recimo, kjer ga prav nič ne briga, če bo tuja multinacionalka Ascent Resources s svojim hidravličnim lomljenjem kamnin ob pridobivanju zemeljskega plina v Petišovcih morda povzročila njegovo uničenje. To ga ne briga. Niti to, da je ekosistem ob reki Muri vpisan na Unescov zemljevid kot svetovni unikum, ki ga je treba še posebej varovati. Ne! Minister, ki ga zanima gospodarstvo in biznis, čeprav je minister za okolje, je že petkrat gladko zavrnil novelo Zakona o rudarstvu, s katero želimo v Levici in opoziciji prepovedati okolju in zdravju ljudi ogrožajoč fracking, ki ga prepoveduje vse več držav. Njegovih sprenevedavih argumentov nima več niti smisla navajati. Morda le to, da so bili slogovno sumljivo blizu proslulim argumentom, ki jih je imel polna usta ob plebiscitarno zavrnjenem Zakonu o vodah. Minister Vizjak je kot kakšen lokalni šerif staremu pajdašu Petanu naklonil novo darilo. Tokrat pač še več termalne vode. Taistemu Petanu, s katerim so ministra ujeli na prisluhih, za katere danes minister ponovno trdi, da so montaža, četudi forenziki pravijo, da so posnetki avtentični. In, minister, prav nič niso zmontirani, samo razrezani so toliko, da vmes, ko so bili predvajani na televiziji, slišimo novinarske komentarje. Minister je torej naklonil darilo taistemu Petanu, ki ga minister za svoji lastni interpelaciji interpelira kot največjega tajkunskega škodljivca, sebe pa prikazuje kot rešitelja države, kot tistega, kot je sam povedal, ki je lobist države in ne pajdaš tajkunskih omrežij. Čudno, da je s takim lopovom, kot ga slika danes, spet šel v španovijo.

V vsaki približno normalni državi bi minister ob vseh teh aferah, še posebej pa aferi »glupi davki«, moral že zdavnaj odstopiti. Ampak očitno ima minister Vizjak zelo hudo politično zaščito. Zakaj? Zato, ker se tej vladi očitno zdi plačevanje davkov pač glupo. To dokazujejo z davčnimi odpustki najbogatejšim. Briga jih 800 milijonov globoka luknja v državni proračun na letni ravni. Potem se pa čudimo, zakaj ni denarja za javno šolstvo, za javno zdravstvo, za lokalne skupnosti, za gradnjo neprofitnih stanovanj, za dostojne pokojnine, za boj proti podnebnim spremembam in tako dalje. Krona blišča ministrovanja Vizjaka je njegova izjava, »bomo že sodniku strli jajca iz afere ”glupi davki“«. ta izjava v bistvu kaže kako ta vlada deluje. S silo si podrejajo sodstvo, policijo, medije. Ministru Hojsu, denimo našemu naslednjemu interpelirancu, se pri aferi »glupi davki« zdi najbolj problematično domnevno izsiljevanje s posnetkom. Bolj problematično kot pa ministrovo koruptivno in nezakonito ravnanje. Zato, spoštovane in spoštovani, bi v resnici morala odstopiti celotna vlada in ne samo minister Vizjak. Minister, kako pojasnjujete to svojo izjavo, »bomo že sodniku strli jajca«? Ste nam to danes pojasnili? Nam boste to danes pojasnili? Kaj to pomeni, minister? Ko so na POP TV oktobra letos objavili prve posnetke prijateljskih pogovorov med ministrom za okolje Andrejem Vizjakom in prvim možem DZS Bojanom Petanom o poslih z delnicami Term Čatež, je Vizjak ponovno hitro našel krivca. Za izbruh afere je obtožil smetarsko mafijo, ki da želi zrušiti nov Zakon o varstvu okolja. Vizjak je pri tem zamolčal, da bi s tem zakonom velik del posla z odpadno embalažo, ki ga sedaj opravlja šest zasebnih podjetij, prenesel v roke Averju, nekdanjemu direktorju Vzajemne, in očitnemu izbrancu in ljubljencu največje koalicijske stranke. Le dobra dva meseca potem, ko je prišel Slopak, je Vizjakovo ministrstvo pripravilo zakon, ki bo to podjetje postavil v vlogo monopolista za na 20 milijonov evrov vrednem trgu odpadne embalaže. Današnje glasovanje, spoštovane in spoštovani, bo ura resnice. Videli bomo, ali se bo festival sprenevedanja strank koalicije nadaljeval ali pa bo Tonin tokrat vendarle uresničil napovedi, da ministra Vizjaka Nsi ne bo podprla. Videli bomo, kaj to sploh pomeni. Bodo glasovali za njegovo razrešitev ali bo bojda sredinska Nsi z vzdržanimi glasovi še enkrat več pokazala sredinca v posmeh vsem nam, ki si želimo državo brez korupcije, državo, v kateri bodo ministri z integriteto in digniteto pošteno, zakonito, transparentno in odgovorno opravljali svoje delo v dobro javnega interesa. Pa da ne bo dileme, vzdržan glas danes je glas za ministra Vizjaka, je glas za vztrajno spodkopavanje okoljskih standardov politike države. Je glas za partikularna, koruptivna, škodljiva, netransparentna in celo nezakonita ravnanja, ki jih pooseblja in udejanja minister Vizjak. Je glas proti ljudem, proti okolju in naravi in proti javnemu interesu. V Levici bomo interpelacijo ministra Vizjaka soglasno podprli. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Iva Dimic bo predstavila stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. **IVA Spoštovani predsednik Državnega zbora, spoštovani minister Andrej Vizjak, spoštovani kolegice in kolegi! Besede ministra Vizjaka, ki so bile nezakonito posnete v zasebnem pogovoru, so neprimerne in najmanj nedostojne za funkcijo, ki jo zaseda minister Vizjak. V Novi Sloveniji se odločamo na podlagi dejstev. Vedno dajemo tudi možnost, da osebe, ki se jim očita nedovoljeno ravnanje, pojasnijo svoj plat zgodbe. Tako smo dali priložnost tudi ministru Vizjaku, da nam je predstavil svojo plat zgodbe. Minister Vizjak nam je na korekten način predstavil obširno poročilo o dejanjih, ki se mu očitajo. Po našem mnenju pa je bila teža izrečenih besed preresna za funkcijo ministra. Hkrati bo minister Vizjak izredno težko še naprej kredibilno deloval v vladi. Današnji interpelaciji bi se lahko izognili, če bi minister Vizjak sam sprejel izredno težko odločitev in odstopil s položaja. V nadaljevanju želim pojasniti naš pogled na številna vprašanja in dileme, ki jih zadeva današnja interpelacija. Terme Čatež. Ministru Vizjaku lahko upravičeno očitamo prostaške izraze, ki jih je uporabil pri pogovoru z Bojanom Petanom. Toda Bojanu Petanu ni treba razlagati, da so davki glupi, ker on sam to še predobro ve, kar je z zvitimi finančnimi potezami dokazal pri upravljanju Term Čatež. Kot lahko vidimo iz finančnih izkazov, so bile Terme Čatež pod vodstvom Bojana Petana izčrpane, prihodki iz leta v leto nižji, finančni dolg se povečuje, investicij praktično ni. Cena delnice je leta 2007 znašala 340 evrov, leta 2019 pa le še 39 evrov. Finančni dolg pa je takšen, da so Terme Čatež postale zombi podjetje. Oškodovanje države je ocenjeno na več kot 100 milijonov evrov. Vse to je zapuščina Bojana Petana. Zastavlja se tudi upravičeno vprašanje, kaj se dogaja s sodnimi postopki, v katere je vpleten Bojan Petan. Nadalje se zastavlja tudi vprašanje, ali je Bojan Petan med vsemi mahinacijami plačal vse zakonsko predpisane glupe davke ali in za koliko je bila pri tem oškodovana država. In kako je mogoče, da se po 14 letih v medijih pojavijo posnetki pogovora nekdanjega ministra s takratnim vplivnim poslovnežem, tajkunom, ki je oškodoval Terme Čatež, z oznako prisluhi. Sprašujemo se, s kakšnim namenom so bili ti posnetki lansirani in v kakšnem ključnem trenutku. Kdo ima motiv, da je prišlo do objave šele sedaj, 14 let potem ko je posnetek nastal. Kdo je snemal, kako in kje je do snemanja prišlo ter kdo je rokoval in trgoval s posnetki? Posnetki so bili pridobljeni s kaznivim dejanjem, pa se nihče ne sprašuje, kdo je to kaznivo dejanje storil. Ali mora biti vse nas strah, da bomo čez ducat let priče lepljenkam z namenom diskreditacije? Verjamem, da v takšni državi nihče izmed nas ne želi živeti. A minister Vizjak bi se moral zavedati, da je funkcija ministra javna, minister pa mora vedno delovati v javnem interesu, brez dvoma o njegovi integriteti in senci dvoma, ki vplivajo na delovanje celotnega ministrstva. Na sporno prakso v zadevi Terme Čatež opozarja Združenje nadzornikov Slovenije, ki je zapisalo, citiram: »Kot javni funkcionar je s svojim takratnim ravnanjem in sedanjimi odzivi na razkritje izgubil vso kredibilnost in zaupanje. Normaliziranje svojega ravnanja s komentarjem, da je vse delal v dobro države, ne zdrži, saj je kot javni funkcionar zavezan ne le spoštovanju zakonov, ampak tudi najvišjim standardom pri svojem delovanju . Njegovo distanciranje od svoje izjave glede sodnikov je kontradiktorno v svojem bistvu, saj to lahko le skrajno obžaluješ in se opravičiš. Poskus normaliziranja njegovega ravnanja in odziva nanj je nedopusten in predstavlja nov odnos standardov (ne)integritete javnih funkcionarjev.« Tak standard delovanja ministru po našem mnenju ne pritiče. Pa poglejmo, zadeva Petrol. Ministru Vizjaku očitajo sporne nakupe delnic Petrola, za katere sta tako KPK kot Agencija za trg vrednostnih papirjev ugotovili, da ni bilo nepravilnosti, in so bili zato vsi postopki ustavljeni. Po vsej verjetnosti gre tako le za tepež oslovske sence, a minister Andrej Vizjak bi moral vedeti, kot so zapisale Finance, ponovno citiram, da »sodi kot minister med najpomembnejše državne funkcionarje, ki lahko odločilno vplivajo na dogajanje v državi, gospodarstvu in tudi v posameznih podjetjih, v katerih ima politika posredno ali neposredno moč. Petrol je izrazito politično upravljana družba. Država postavi večino nadzornikov družbe. Pomemben vpliv na njeno poslovanje in upravljanje ima aktualna politika. Andrej Vizjak ima kot minister lahko izrazito informacijsko prednost pred večino potencialnih udeležencev kapitalskega trga. Tako mora biti zelo previden pri uporabi tovrstnih informacij, torej tudi pri nakupu delnic.« Konec citata. Čeprav pristojne institucije torej niso ugotovile nepravilnosti, se mora nekdo, ki je v funkciji ministra, zavedati, da je pri takšnih javnih funkcijah za vzdrževanje zaupanja državljanov pomembno ne le to, da nepravilnosti niso ugotovljene, temveč tudi videz nepristranskosti, kot ga vidi javnost. Pa Zakon o vodah. Kar zadeva novelo Zakona o vodah, se strinjamo, da je bilo v referendumski kampanji veliko zavajanj in manipulacij. V Novi Sloveniji obžalujemo, da ni prišlo do sprejetja zakona, saj je vseboval nekatere rešitve, ki bi na področju upravljanja z vodami prinesle pozitivne premike za lokalne skupnosti in širšo okolico. Od ministra kot predlagatelja zakona smo pričakovali večjo angažiranost in bolj proaktiven pristop pri zagovarjanju in predstavljanju rešitev novele Zakona o vodah. Menimo, da bi moral minister stopiti naproti civilni družbi in nevladnim organizacijam ter rešitve iz novele dovolj zgodaj, dovolj jasno in nazorno predstaviti, da ne bi bilo sence dvoma o njihovih namenih. Jasna komunikacija, odgovarjanje na vprašanje civilne družbe, nevladnih organizacij in stroke ter po potrebi iskanje kompromisnih rešitev so po našem mnenju ena ključnih nalog ministra. Da se to da, je minister Vizjak pokazal z Zakonom o varstvu okolja, ki je v veliki meri usklajen z nevladnimi organizacijami in je naknadno upošteval tudi predlog kavcijskega zbiranja odpadnih plastenk. Po drugi strani referendum o Zakonu o vodah izpričuje, da je tam ta komunikacija na celi črti spodletela. Seveda ni mogoče mimo tega, da je bilo na drugi strani zelo veliko zavajanj, napačnih predstavljanj, za kaj v noveli Zakona o vodah sploh gre. Mislim, da je zelo poveden prizor iz ene izmed stojnic, na katerih so predlagatelji referenduma volivce prepričevali, da želi Vlada privatizirati vodne vire. Kdor je kratko novelo Zakona o vodah prebral, mu je jasno, da je to enostavno privlečeno za lase. Kot da bi vas prepričevali, da bo ta zakon uredil, da bo voda začela zmrzovati pri 20 stopinjah Celzija. Z ministrom Vizjakom se strinjamo, ko pravi, da je bil referendum zlorabljen za politične cilje, pa vendar, referendum je dal zelo jasen in poveden rezultat, saj je proti zakonu glasovalo kar 674 tisoč volivcev. Vse prevečkrat smo se takrat soočali z mnenji ljudi, da pogrešajo jasnejša in odločnejša stališča ministrstva kot predlagatelja novele zakona, da bi razjasnili oziroma pojasnil njihove dileme in odgovoril na njihova vprašanja. Tukaj dela odgovornosti ministra Vizjaka ni mogoče zanikati. December je čas miru, upanja in pogledov v prihodnost. Adventni čas je čas, ko se zazremo vase in premislimo o dejanjih v letu, ki odhajajo, o pretečeni poti in usmerimo misli v prihodnja dejanja. Motiti se in grešiti je človeško. Le največji pa z dvignjeno glavo priznajo svoje zmote in se za njih opravičijo. Leto, ki prihaja, bo prineslo številne izzive in veliko odgovornost do naših sodržavljanov, da bomo uspešno prekrmarili mimo populističnega petja siren, za katere nekateri pravijo, da je kul bi pripeljali uspešno zgodbo mimo vseh čeri, v katere nas to kul petje mamljivo vabi, potrebujemo osredotočenost na to, kaj je dobro za našo državo in njene državljane. Minister Vizjak je za čas svojega mandata na Ministrstvu za okolje in prostor postoril veliko na področju vodooskrbe, ravnanja z odpadnimi vodami, zagotavljanja poplavne varnosti. Izvedene so bile sanacije plazov, ki so posledice neurij in poplav. Z novelo Stanovanjskega zakona so se končno popravila najbolj zatečena stanja na področju večstanovanjskih stavb. Pa Zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon, ki omogočata hitrejše pridobivanje gradbenega dovoljenja ter digitalizacijo vseh evidenc in postopkov. Z Zakonom o varstvu okolja, ki je trenutno v parlamentarnem postopku, pa se celovito ureja ravnanje z odpadki. Po mnenju Nove Slovenije mora prevzemanje tako objektivne kot subjektivne odgovornosti tudi v slovenski politiki na vseh najvišjih funkcijah in vlogah v državni in lokalni skupnosti postati temeljni standard; nekaj samoumevnega za demokratično državo, v kateri so na položajih odgovorni ljudje. To velja tako za ministre, poslance, župane kot tudi milijonarje v državnih podjetjih, sodnike, predsednike sodišč, pa tudi Računskega sodišča. V Novi Sloveniji – krščanski demokrati cenimo vse dobro, kar je postoril minister Vizjak v tem kratkem mandatu. Po drugi strani pa smo bili v zadnjem času seznanjeni s preveč stvarmi, ki njegov ugled in funkcijo ministra krnijo. Zato ugotavljamo, da minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak ne uživa več naše podpore. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti gospa Mojca Žnidarič. Predstavila bo stališče Poslanske skupine SMC. Izvolite. **MOJCA Hvala za besedo, podpredsednica. Spoštovani vsi zbrani, spoštovani minister, predstavniki Vlade! Vlade! Danes smo priča že osmi interpelaciji o delu in odgovornosti nekega ministra v času delovanja te vlade. Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, ki bo danes v središču poslanskih razprav, zagotovo spada med najbolj izpostavljene funkcionarje v naši državi. Velik del te izpostavljenosti lahko pripišemo tako imenovanim medijskim aferam, a v veliki meri minister Vizjak pozornost nedvomno izziva tudi s svojim značilno operativnim in učinkovitim opravljanjem funkcije okoljskega ministra. Na račun ministra se v predlogu interpelacije pojavljajo mnogi očitki in kritike, na katere imamo v tej dvorani zagotovo precej različne poglede. Kljub temu da v naši poslanski skupini pozdravljamo soočenja različnih mnenj o delu ministra, pa smo odločitev glede interpelacije sprejeli na podlagi tega, kar je bilo narejenega v tem mandatu, in ne tistega, kar je bilo izrečenega pred 14 leti. Izpolnjevanje zavez iz koalicijske pogodbe je tako bilo glavno vodilo pri našem ocenjevanju ministrovega dela. Podrobno smo preučili podporno gradivo interpelacije, naredili revizije dosedanjih dosežkov ministrstva ter po izmenjavi mnenje znotraj poslanske skupine ugotovili, da je Ministrstvo za okolje in prostor izvedlo ogromno pomembnih projektov. Če pa pri tem upoštevamo še zahtevne epidemiološke razmere ter pretežno nenaklonjenost tako na strani medijev kot tudi na strani mnogih nevladnih organizacij, lahko ministru zgolj čestitamo za opravljeno delo. Kar vidimo, je približno 50 potrjenih projektov iz Dogovora za razvoj regij. Vlada je med drugim sprejela nov Zakon o varstvu okolja, ki bo lahko končno celovito urejal materijo ravnanja z odpadki pri nas. Ponovno se uvaja kavcijski sistem za odpadno embalažo. Ministrstvo je naredilo ogromen korak tudi v razvoju učinkovitega sistema za izvedbo okoljskih sanacij. Na več lokacijah po Sloveniji potekajo intenzivne aktivnosti na področju zapiranja in saniranja odlagališč. Izvedel se je popis približno 550 potencialno onesnaženih lokacij v Sloveniji. Resor je pod ministrovim vodenjem pripravil podlago za postavitev novih naprav, namenjenih monogsežigu komunalnega blata. To je samo del izvedenih okoljskih projektov, in sicer v kratkem mandatu te vlade. Ukvarjamo se s sedanjostjo, na njej gradimo svojo prihodnost, zato nas bistveno bolj kot delovanje gospoda Vizjaka v preteklih ministrskih vlogah zanima njegovo delo v okviru Ministrstva za okolje in prostor. In tu, kot rečeno, ministru za opravljeno delo v tem mandatu pritiče zgolj pozitivna ocena. Po Sloveniji se gradijo stanovanja, s sprejetjem Stanovanjskega zakona se je okrepil fond javnih najemnih stanovanj, določila so se pravila za oblikovanje neprofitne najemnine in najemne subvencije. Nenazadnje nam je pod ministrovim vodenjem uspelo z dolgo pričakovano prenovo gradbene in prostorske zakonodaje. Kljub odličnim rezultatom ministrovega dela pa se ne želimo požvižgati na tiste dele očitkov v interpelaciji, ki se navezujejo na afero o domnevnem nagovarjanju k neplačilu davka. Na tej točki želimo jasno povedati, da si v naši poslanski skupini močno prizadevamo za učinkovito delovanje gospodarstva, pri čemer se nam zdi kakršnakoli politična intervencija nepotrebna in neprimerna. Prav tako trdno je naše stališče, ko govorimo o nujnosti plačila davkov, ki so osnovni predpogoj za delovanje vsake države. Čeprav smo ob medijskem poimenovanju afere najprej močno zastrigli z ušesi, pa smo po preučitvi celotnega gradiva ugotovili, da je ime afere pravzaprav popolnoma nepovezano z vsebino pogovorov. Minister Vizjak na objavljenih posnetkih gospoda Petana pravzaprav nikoli ni napeljeval k neplačilu davka. Z oznako glupo je jasno poimenoval manever odkupa lastnih delnic Term Čatež. Namesto v odkup bi lahko Terme ta denar investirale in se tako verjetno izognile scenariju, ki jih je doletel in ki duši ta njihov turistični potencial še danes. Takrat je gospodarski minister Vizjak manevru odkupa lastnih delnic tudi javno nasprotoval. Ob neki priložnosti je dejal, da je Petanov predlog negospodaren, s tem pa napovedal tudi usodo kasneje finančno oslabljenih Term. V času te vlade smo se naučili biti skeptični ob namigih in famoznih napadih na funkcionarje. Naučili smo se, da se moramo pred sprejetjem sleherne odločitve seznaniti z vsemi relevantnimi dejstvi. Naučili smo se tudi tega, da bolj kot populističnemu izrabljanju močnih besed v naslovu nekega zakona zaupamo njegovi vsebini. Takšno delovanje je sicer bolj naporno in manj všečno, a nas na koncu pripelje do tega, da brez slabe vesti stojimo za svojimi odločitvami. Interpelacije o delu in odgovornosti ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka v naši poslanski skupini zaradi vseh naštetih argumentov ne bomo podprli. Hvala. Hvala lepa. Gospa Maša Kociper bo predstavila stališče Poslanske skupine SAB. Izvolite. Lep pozdrav, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani minister! Danes imamo na mizi interpelacijo zoper ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka oziroma, z drugimi besedami, razpravo o politični odgovornosti ministra za okolje Interpelacija trenutnih članov vlade, vlade Janeza Janše, je že osma v nizu, kar kaže na slabo delo ministrov in vlade kot celote. Opozicijske poslanske skupine smo s podpisi 43 poslank in poslancev vložile interpelacijo in očitke, vezane na neodgovorno, netransparentno in nezakonito ravnanje v škodo okolja, strnili v štiri točke. Iz medijev gre razbrati, da interpelacija ne uživa le podpore opozicije, temveč tudi podporo koalicijske stranke, ki pa zaradi lastnega položaja verjetno ne bo naredila nič, da trenutna vlada pade. Pričakovano. Pričakovano smo ujetniki trenutnih ministrov, saj predsednik Vlade nima večine v Državnem zboru in tako tudi ne možnosti za izvolitev novega ministra. Pa tokratni minister po delu niti ni najslabši, daleč od tega. V interpelaciji podpisniki ministru očitamo nezakonito in netransparentno delovanje v škodo države, neposredno odgovornost za sprejetje okoljsko in širše družbeno škodljivega Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, načrtno omejevanje javne razprave in izključevanje strokovne javnosti iz postopka sprejemanja tega predloga ter načrtno vladno favoriziranje parcialnih in dobičkarskih interesov. V svojem odgovoru minister vse očitka zavrača. Pravi, da so neutemeljeni, da bazirajo na neresničnih in nedokazljivih dejstvih. Vendar pa se minister Vizjak kot minister v vseh treh vladah Janeza Janše zapleta v različne čudne in tonsko dokazljive afere. Afera »glupi davki« oziroma afera »Terme Čatež in Petan« je le ena od tovrstnih praks, iz katere se jasno vidi, da ima v slovenskem gospodarstvu glavno vlogo še vedno politika, in po kateri ima minister za okolje čisto vest in po kateri so tovrstna dejanja postala žal nekaj sprejemljivega. Afera sicer sega v letu 2007, ko je minister Vizjak, takrat minister za gospodarstvo, nagovarjal Bojana Petana, ki je preko družb DZS obvladoval Terme Čatež, naj ne izpelje ene od transakcij z delnicami, saj bo za to moral plačati davek. S tem bi po besedah ministra metal denar stran, citiram, »kar bi bilo, kot vsi vemo, glupo«. So torej davki, ki jih plačujemo z namenom bogatenja državne blagajne za javno šolstvo, bolnišnico, cestne povezave, delo sodstva, policije, gasilcev in vsega drugega javnega glupi? Minister je seveda vztrajal, da je posnetek neavtentičen in lepljenka, vse skupaj pa naj bi po njegovem kazalo samo na politični boj. Tudi če gre pri tem posnetku za manipulacijo in lepljenko, je minister te besede moral izreči. Vse skupaj pa kaže na modus operandi vlade Janeza Janše, ko gre za korporativno upravljanje, in je skrajno nedopusten način. V SAB ne dvomimo o avtentičnosti in pristnosti izrečenih besed in menimo, da je takšno početje vzrok, da so v preteklosti v državi izgnali milijoni, zaradi katerih je nastala velikanska bančna luknja, ceno takšnih zgodb pa smo pozneje plačevali vsi davkoplačevalci. Početje ministra je nedopustno in meče slabo luč na politiko, na integriteto njega kot politika in tudi na integriteto vlade, ki ji pripada. Res gre za posnetek pogovora, ki se je zgodil pred 14 leti, vendar je za funkcionarja, od katerega se pričakuje zakonito in odgovorno ravnanje, takšno ravnanje sporno tudi danes, včeraj, pred več leti in zmeraj. Je skrajno nedopustno. Sam posnetek nekateri tolmačijo celo kot sum kaznivega dejanja korupcije, ki pa ga KPK zaradi časovne oddaljenosti ne more več obravnavati. V SAB sicer vztrajamo pri doslednem in učinkovitem pregonu gospodarskega in organiziranega kriminala ter vseh oblik korupcije, kar bo edino povrnilo zaupanje ljudi v naš sodni sistem in pravno državo. A tukaj očitno ne bo mogoče narediti nič. Naslednji očitek gre na račun zloglasne novele Zakona o vodah, pri kateri je minister vsa zapisana načela, sprejeta v medresorskih pravnih aktih, kot tudi v domači zakonodaji, preprosto ignoriral. Kljub tem da je šlo za bistven poseg v vsebino zakona, je bil za obravnavo zakonodajnega predloga predlagan skrajšani postopek z obrazložitvijo, da gre zgolj za manj zahtevne spremembe. V resnici pa gre za enega od zakonov, ki se spreminja zelo redko, vsebina zakona pa posega na področje nepredvidljivega števila deležnikov. Spomnimo, da so bile sporne spremembe in členi v zakon dodani po javni obravnavi, s čimer je Vlada izključila strokovno javnost in civilno družbo. V SAB smo kot pobudniki zapisa pravice do pitne vode v ustavo predlaganemu zakonu ostro nasprotovali, predlogu pa je nasprotovala tudi praktično vsa strokovna javnost kot tudi Varuh človekovih pravic. Kot pojasnjuje Varuh, postopanje ministrstva v tem primeru ni bilo skladno s pravico javnosti do sodelovanja pri sprejemanju predpisov. Ugotovljena je bila kršitev 44. člena Ustave Republike Slovenije, ravnanje pa prav tako ni bilo skladno z 8. členom Aarhuške konvencije ter 34.a členom Zakona o varstvu okolja. Varuh je bil ignoriran, ignorirane pa so bile tudi pravice in temeljne svoboščine. pravice in temeljne svoboščine. V odgovoru Varuhu človekovih pravic je ministrstvo podalo pojasnila, da je šlo v noveli Zakona o vodah za manj zahtevne oziroma nesistemske spremembe, razlog za določitev samo 14-dnevnega roka za sodelovanje javnosti pri sprejemanju okoljskih predpisov pa naj bi bila zagotovitev dodatnih finančnih virov. Glede na vse, kar se je dogajalo, teh finančnih virov seveda še vedno ni. V kolikor je bil namen dober, zakaj je noveli nasprotovala vsa strokovna javnost? In zakaj se je pod taktirko ministra sprejemala tako na hitro in potiho? Sprejeta novela najprej kaže na nesubtilen odnos države oziroma te vlade do pomembne naravne dobrine, to je vode, in zapostavlja ustavno pravico do pitne vode, saj rahlja zaščito naših voda, namesto da bi jo zaostrovala. Ne le problematična vsebina, tudi način, kako je bil zakon o vodah sprejet, je zato rezultiral v zmagi na referendumu, ki je v javnosti znan kot referendum o vodah. V SAB smo intenzivno pristopili k aktivnostim, povezanih z referendumsko kampanjo, sodelovali z vsemi ostalimi akterji in ljudi osveščali o pasteh zakona ter pozvali čim več državljanov, naj glasujejo proti. Državljani so našemu klicu, tudi našemu klicu, očitno prisluhnili. 11. julij tako ni zmagala le narava, zmagali smo ljudje, ki smo z visoko udeležbo na referendumu o vodi in proti vladi pokazali, da vlada nima podpore ljudstva. Ureditev, po kateri lahko parlament razreši ministra, je za parlamentarni sistem neobičajna in jo poznajo le redke evropske parlamentarne države. V le redki državi pa se ob takšnih razvpitih aferah ministri ne odrečejo svojemu položaju in ne odstopijo sami oziroma njihove zamenjave ne zahteva predsednik vlade. V SAB na podlagi vseh navedenih očitkov, ki sem jih sedaj tudi povzela, menimo, da je interpelacija zoper ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka utemeljena in jo bomo seveda podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Ivan Hršak. Predstavil bo stališče Poslanske skupine Desus. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovani minister, spoštovane kolegice in kolegi! Danes in v ponedeljek bomo poslanci opravili temeljito razpravo o politični odgovornosti dveh ministrov, ministra Andreja Vizjaka in ministra Aleša Hojsa. Obe interpelaciji bosta odprli marsikatero perečo temo. Minister za okolje in prostor bo še posebej moral pojasniti okoliščine glede referenduma za vodo in kakšni so razlogi, da kljub uspešnemu referendumu še vedno ostaja minister. Obenem pa se bomo pogovorili o sicer 14 let starih posnetkih, ki ministra Vizjaka postavljajo v sila neprimeren položaj, čeprav ne vemo natančno, kako in kje je posnetek nastal, pa vemo, da je posnetek avtentičen, le-to je namreč potrdil tudi sam minister. Izrazi, ki so bili uporabljeni v posnetku, so v prvi vrsti neprimerni za nekoga, ki opravlja tako visoko funkcijo. Na začetku tako še enkrat pričakujem od ministra Vizjaka opravičilo za neprimerne besede. Nadalje pa pričakujem od ministra konkretna pojasnila o objavljenih posnetkih, o vsebini in o razlogih njihove objave šele sedaj. Posnetki so namreč stari nekje 14 let in do sedaj o njihovem obstoju ni bilo slišati ničesar. Nenazadnje vsebina teh posnetkov je zelo zgovorna. Če gre res za poskus ali nadaljnje celo dejansko oškodovanje državnega proračuna, je to po mnenju Poslanske skupine Desus nedopustno. Minister in poslanci in vsi drugi, ki aktivno delujemo v politiki, bi morali biti prvi, ki spoštujemo veljavno zakonodajo in izpolnjujemo vse dolžnosti do države. Takšni manevri z izogibanjem plačevanja davkov so neprimerni in bi morali biti vzeti pod drobnogled pristojnih organov. Tu se moramo zavedati dejstva, da sta na posnetku nastopala dva. Čeravno gospod Petan ne nosi politične odgovornosti, pa verjamemo, da bodo pristojni organi temeljito preverili tudi njegovo vlogo v tej zgodbi. O Zakonu o vodah je bilo v interpelaciji napisanega veliko. Najprej je treba izpostaviti, da referendum ni uspel zaradi poslancev KUL, temveč zaradi angažiranosti nevladnih organizacij. Le-te so skupaj z različnimi akcijami po celotni Sloveniji omogočile takšno udeležbo na referendumu. Marsikateri poslanci v tej dvorani so referendum izkoristili za lastno promocijo in se trepljali po ramenih, češ, kaj vse so dosegli. Med njimi tudi poslanec SAB, ki je v posnetku na Twitterju nasprotoval Zakonu o vodah pred tovarno v Anhovem ter govoril o pomenu kakovosti in varnosti pitne vode, glasoval pa je proti proračunu, ki Anohovemu zagotavlja investicijska sredstva za izgradnjo vodovoda. bi razumel? Poslanci Desusa pa smo proračun podprli, ker smo za pitno in čisto vodo in ker smo s potrditvijo proračuna zagotovili, da bodo prebivalci Anhovega končno lahko pili čisto vodo iz novega vodovoda. Vsak primorski poslanec ve, s kakšnimi težavami pri zagotavljanju pitne vode se spopadajo prebivalci obmorskih mest v Sloveniji. Tudi Poslanska skupina Desus je že večkrat izpostavila to težavo v svojih poslanskih vprašanjih. Morda bi tu vseeno veljalo še enkrat izpostaviti vprašanje, kako bližje smo rešitvi situacije pomanjkanja pitne vode v obmorskih mestih. Če zadeva ne bo konkretno rešena že v tem mandatu, bodo namreč naslednji ministri imeli nalogo zaključiti projekte. Na srečo zdaj verjetno ne bo več potrebnih raziskav in se bo zadevo končno le zaključilo. Varstvo okolja je ena izmed glavnih tem, ki spadajo pod okrilje ministra Vizjaka. Čeprav interpelacija o tem ne govori, bi se morali temeljito pogovoriti o nedovoljenih odlaganjih komunalnega blata. Poslanski skupini Desus menimo, da bi se moral pristojni minister ob medijskih razkritjih nedovoljenega odlaganja komunalnega blata ostreje odzvati. Poslanci Poslanske skupine Desus smo odgovor na interpelacijo ministra Vizjaka temeljito prebrali in danes smo tudi poslušali njegov ustni zagovor. V današnji razpravi bo brez dvoma odprtih še mnogo dodatnih vprašanj glede politične odgovornosti, ki jo nosi minister. V Poslanski skupini Desus bomo končno odločitev sprejeli po opravljeni razpravi. Prav in pošteno je namreč, da slišimo obe plati zgodbe. Hvala. Hvala lepa. Gospod Jurij Lep bo predstavil stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite. **JURIJ Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovani minister, kolegice in kolegi, vsem lep dober dan! Vse te interpelacije, o katerih razpravljamo v tem visokem zboru, so v zadnjih mesecih postale šov. Do te mere se celo strinjam z izjavami nekaterih predstavnikov koalicije, a pomemben je predvsem razlog, zakaj je to tako. V dobrem letu se je namreč pokazalo, da dejstva in argumenti za odločanje koalicijskih poslancev nimajo prav nobene teže. V igri je pač preveč bonitet, da bi si ta koalicija s podporniki lahko privoščila razpad še pred bližajočimi volitvami. Na žalost ta šov, kot ga imenujejo nekateri, izgublja pozornost tudi pri številnih ljudeh. Kot opozicija imamo namreč le malo orodij, s katerimi lahko opozorimo na vse nepravilnosti, nezakonitosti in druge nečednosti, ki si jih privošči ta vlada, njeni ministri ter njihovi strankarski veljaki. Skoraj prepričan sem, da bo današnje glasovanje podobno vsem prejšnjim, pa čeprav je še nekaj tednov nazaj vsaj ena koalicijska stranka govorila, da je minister, o katerem danes razpravljamo, izgubil njihovo zaupanje. To je stanje današnje slovenske »demokracije«, in to besedo dajem v narekovaje, do katerega je pripeljalo ravnanje te vladne koalicije, zato ne bom moraliziral o tem, kaj pravi o neodvisnosti poslank in poslancev ustava. Gospod minister, če bi upoštevali vse minimalne etične standarde, danes o vašem delu ne bi razpravljali. Odstopili bi namreč takoj, ko ste izvedeli za rezultat referenduma o vodi. Ljudje so vaš zakon zavrnili s plebiscitarno večino in vam zelo jasno pokazali, kaj si mislijo o vašem delu. A verjetno tudi razprava o etiki, kaj šele o morali v tem domu po dobrem letu dni te vlade več nima smisla. Ker bodo moji opozicijski kolegi na dolgo in široko obdelali vse točke današnje interpelacije, se bom sam omejil zgolj na eno dejstvo, ki sem ga poudarjal že ob predstavitvi te interpelacije medijem. Čeprav je dogajanje dokaj staro, so nekatere poteze koalicijskih strank v zadnjih mesecih pokazale, da je to bil in je še način delovanja, ki je stalna praksa te vladne koalicije. Seveda vsi poznamo vsebino posnetkov v vaših pogovorih s tajkunom Petanom, nekaj sočnih fraz, če jih lahko tako imenujem, je bilo medijsko odmevnih, od glupega plačevanja davkov pa do trenja jajc sodnikom. Jaz pa želim opozoriti na tisti del vaših pogovorov, v katerem ste napeljevali h kaznivim dejanjem. Tajkunu ste obljubili kooperativno nadzorni svet in prednost pri nakupu podjetja, ki je bilo takrat v državni lasti. Gospod minister, kot izkušen politik bi lahko vedeli, da so nadzorni sveti v gospodarskih družbah kazensko in materialno odgovorni za svoje odločitve. Vi pa ste tajkunu obljubljali nadzornike, ki bodo zanemarili svoje zakonske obveze. Bili ste pripravljeni poiskati ljudi, ki bodo pripravljeni delovati mimo zakona in servilno pomagati nekomu, ki ga je še vaša stranka javno razglašala za tajkuna in govorila o boju proti takšnim pojavom in ljudem. Če bi se po objavi posnetkov opravičili za svojo zmoto in nam zagotovili, da vas je ta epizoda kaj izučila, bi ohranili vsaj del osebne integritete in nam dali možnost, da bi vam pogojno verjeli, da danes delujete drugače. Mogoče vam kaj pomeni in vam bo dalo misliti. Moj osebni pogled na vaše dosedanje delo bi ostal ob takšnem razpletu dogodkov dober, pozitiven. A najprej ste razglašali lepljenke, ki naj bi bile ponarejene, potem ko pa niste imeli več izhoda, ste v vaših razlagah poskušali zamegliti tiste / nerazumljivo/ točke tega vašega razgovora. Drugi del tega razgovora, ki vaša dejanja postavlja na drugo stran zakona, je vaša obljuba, da boste vladajoči naklonjeni tajkunovi ponudbi za prevzem druge gospodarske družbe, če bosta dosegla sporazum. Kot minister ste torej obljubljali materialno in nematerialno korist nekomu kot kompenzacijo za sodelovanje pri lastniških razmerjih v Termah Čatež. Vemo, kateri zakon obravnava dejanje, ko se drugim obljublja materialno in nematerialno korist. Pri tem seveda ne bi želel niti razpredati o tem, da odločitev o prodaji omenjenih deležev v gospodarskih družbah sploh ni bila pristojna vlada, temveč upravljavec premoženja. Ta upravljavec pa je imel poslovodstvo in nadzorni svet. In, da se ne vračam nazaj, vemo, kaj pravi Zakon o delu poslovodstva in nadzornega sveta. V nekaterih izjavah ste govorili, da ste ščitili državno lastnino. Kako? Tako, da ste obljubljali ugodnosti in prednosti pri prevzemu druge družbe v državni lasti? Tako, da ste obljubljali, da bodo nadzorniki, ki jih boste vi postavili, delali mimo zakona? Če si na tak način predstavljate varovanje premoženja, ki ni vaše, ampak od državljanov Slovenije, potem ga v tej državi kmalu ne bomo več imeli. Ti dve dejstvi za našo poslansko skupino nista pomembni samo zaradi vaših preteklih ravnanj. Povsem očitno je postalo, da enake metode vaša koalicija in vaša stranka uporabljata še danes. To so potrdile priče pred tem zborom tudi v zadnjih primerih v energetiki. To je več kot očitno vaša stalna metoda upravljanja s premoženjem državljanov. Dolžnost opozicije v Državnem zboru je, da nadzira delovanje vlade in vladne koalicije. Kljub dejstvu, da je opozarjanja nanje z interpelacijami in izrednimi sejami v zadnjih mesecih ogromno, in verjamem, da ljudje vsem nečednostim te vlade že težko sledijo, trenutno nimamo na izbiro druge poti. Vladna koalicija je v zadnjih mesecih razdelila dovolj bombončkov, zato ne moremo pričakovati, da bi minister bil razrešen kljub jasnim dejstvom, ki pričajo, da je interpelacija povsem utemeljena. Poslanska skupina nepovezanih poslancev bo interpelacijo podprla. Hkrati pa želimo poudariti, da bodo imeli ljudje pri oceni dela te vlade, vladne koalicije s podporniki zadnjo besedo, in to že kmalu. In prav je tako. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Zmago Jelinčič Plemeniti bo predstavil stališče Poslanske skupine SNS. Izvolite. Dober dan vsem skupaj! No, tale interpelacija je pokazala vso zmožnost pravljičarstva opozicije, ki ne najde drugega kot neke, bi rekel, nove zgodbe iz Wienerwalda, na osnovi katerih poskuša prikazati ministra kot najbolj grozno in črno osebnost, ki bi jo lahko vtaknili v Grimmove pravljice. Vendar pa je nekaj dobrega. Gospod minister je imel priliko povedati in pokazati, kaj je za to zadevo, kaj poskuša opozicija prikriti in kaj hoče še bolj spraviti pod preprogo, kot je že spravila. Slišali smo o milijonih evrov, ki so izginili neznano kam oziroma se ve, kam in upam, da bodo organi pregona to ugotovili, pokazali in tiste, ki so v teh rabotah sodelovali, da bodo tudi kaznovani. Ne vem, kaj vse se obeša ministru na glavo. Recimo, ena zadeva je izgradnja Mokric, hidroelektrarne Mokrice. Država ima veliko, veliko škodo zaradi tega, ker se ne gradi. Ne gradi se zaradi enih treh ribic, ki so jih opazili neki nevladniki, ampak te ribice, kadar je Sava višja in kadar jo dvigne, te ribice odplavi na drugo mesto, teh ribic celo ribiči ne najdejo, če so jih sploh kdaj našli. Kot sem jaz govoril z ribiči teh, rib ne poznajo. Morda je to tudi en segment iz teh zgodb iz Wienerwalda. Nobeden pa se ne vpraša, koliko škode ima država zaradi tega. Koliko ogromne škode so nevladniki in koalicija naredili – opozicija, pardon, ne vsa, določena opozicija –, koliko škode so naredili zaradi tega, ker elektrike ne bo še toliko časa iz Mokric in seveda ta KULopozicija skupaj z nevladniki vozi te zadeve. Tudi pri pitni vodi. Govorilo se je o pitni vodi pa o pitni vodi sploh ni bilo vprašanja, kajti ravno iz te KUL opozicije so se hvalili, kako so zagotovitev pitne vode zapisali v ustavo. O čem smo se pa potem prerekali o pitni vodi, če je pitna voda že zapisana v ustavi? Hecno, zanimivo. V bistvu gre v tej interpelacijo za obrambo tajkunskih rabot nekaterih gospodov – predvsem gospodov, tudi kakšne gospe so zraven zaradi tega, ker je treba to prikriti, treba je to odriniti na stran. Potem se potegne ven nek posnetek tajno posnetega govora v eni gostilni, kjer se je družba pogovarjala o tem in onem, in če naprej vzamem segment, da je bilo takrat zakonje o teh zadevah popolno drugačno, kot je danes, kasneje je bilo spremenjeno, in da takrat ni bilo nič spornega tudi v teh pogovorih, se človek vpraša, kaj je namen vsega tega. Zagotovo je namen to, da se pripelje do diskreditacije, vendar ta diskreditacija ni uspela, ker zakoni v tistem času so bili takšni, da tudi ta govor ne sodi v izvenzakonsko fazo. Poleg tega pa je ta pogovor bil precej daljši in kaj vem, kaj so se še potem pogovarjali. Marsikaj so se pogovarjali, saj veste, kakšne so gostilniške debate, in recimo, da je prišlo tudi do pogovora med gospodom Petanom in gospodom Vizjakom o tem, kakšen skopuh je minister Kopač, ki je svoji ljubici edino darilo v tistem letu, ki ga ji je dal, je bila flaša vina za novo leto.

minister Vizjak potem, recimo, da je rekel: »Veš kaj, saj ti se tako ne upaš, ker te bo žena ubila.« Kaj pa če je to v nadaljevanju govora, spoštovana KUL opozicija? Ali boste to ven potegnili pa boste povedali, katera sta tista dva gospoda pa, recimo, ali so tisti dve gospe nabrisali ali jih niso? Tako daleč ste pripeljali vso to vašo govoranco, do tega nivoja; do nivoja, ki ni dostojen Državnega zbora. Seveda je pa opravičljiv zaradi tega, ker je treba reševati svojo kožo. In vašo kožo je treba reševati na ta način, da rešujete tajkune, ki so si nagrabili in skrili precej denarja, predvsem pa to, da so uničevali in še uničujejo slovenska podjetja, za katera morajo pa ljudje plačevati precej denarja, kajti proračun države je tisti, ki pomaga, ki rešuje, nikakor pa ne ti gospodje, ki so si za denar najprej kupili krasen avto, pa jahto pa še ne vem, kaj vse. To je zadeva, ki pelje v to smer. Se pa pri tej vaši interpelaciji kaže popolno nepoznavanje ekonomije in ekonomike, nič ne veste o tem. Polni ste praznih besed, polni ste nakladanja, polni ste iskanja ne vem česa; česa, še sami ne veste. Ampak seveda, jaz razumem, komanda je komanda, dobili ste komando, da morate to izpeljati, pa še kakšno interpelacijo, pa verjetno še dve ali kaj podobnega, z enakim namenom in na enak način. Mislim, da vam pač to ne bo uspelo, kar je logično, da ne, kajti rušiti dobrega ministra je neumnost Mislim, da tudi Slovenska nacionalna stranka bo obstruirala glasovanje. Konec koncev, naberite svojih 46 glasov, če jih lahko, pa jih ne boste mogli. Konec koncev je treba vedeti tudi to, da čez približno štiri mesece so volitve in ta dejstva, ki jih je minister danes nanizal, si bodo ljudje zapomnili; če ne, jih bomo pa še mi spomnili na njih. Hvala. Hvala lepa. Gospod Jelinčič, nisem vam želela prekinjati vaše rdeče niti v tem stališču, ki ste ga podali, ampak takšna natolcevanja niso vredna te hiše, v kateri službujete ljudstvu, sploh pa ne takšno izrazoslovje, kot ste si ga privoščili. Tako v bodoče prosim, da se vzdržite takšnih neprimernih izrazoslovij.

v ugled hiši, ki jo predstavljate kot izvoljeni poslanec. Nadaljujemo. Kot zadnji ima stališče Poslanske skupine SDS gospod Bojan Podkrajšek. Izvolite. Hvala, spoštovana podpredsednica tega Državnega zbora, za dano besedo. Cenjeni mag. Andrej Vizjak z vašo sodelavko, kolegice in kolegi in vsi tisti, ki spremljate to današnjo sejo in osmo interpelacijo v tem kratkem mandatu vlade Janeza Janše!

nekje v poletnih mesecih 2018. Seveda takrat brez ministra mag. Andreja Vizjaka, ki je bil povsem na neki drugi službi. Naj uvodoma povem, ko predstavljam stališče Slovenske demokratske stranke, zakaj sploh je mag. Andrej Vizjak minister za okolje in prostor v tem mandatu. Minister je zaradi tega, ker ste vse tiste stranke KUL 27. januarja 2020 leta, zapustili vlado. Predsednik Vlade, to sem že večkrat povedal za to govornico, je dopoldan, v ponedeljek, ko je snežilo, povedal, da hodi širom po Sloveniji, se srečuje z različnimi težavami, ampak jih s to koalicijo, ki jo ima, ne more rešiti in odstopa. Predstavnik oziroma predsednik največje stranke mag. Dejan Židan, pove naslednje: »Najlažje je oditi in pustiti vse težave za sabo.« Predstavnica Stranke Alenke Bratušek pove naslednje, mag. Alenka Bratušek: »V največji zdravstveni krizi, nismo naredili skoraj nič ali nič.« nič.« Pred tem je pa tudi šla zloglasna Levica iz te koalicije. Zato je danes in skozi vso to obdobje, katerega danes opisujete, predvsem ga predstavljate v tej osmi interpelaciji v vladi Janeza Janše, minister Vizjak minister za okolje in prostor. Ko katerikoli predsednik vlade izda seznam ministrskih kandidatov, pa ne glede, ali so to poznani ali niso poznani, ni takšnega sistema na svetu, kot je pri nas, predvsem ki ga imajo mediji: v tistem dnevu o tistem kandidatu izvemo vse, kakšen je bil mož, kakšen je bil oče, kakšen je bil sosed, kakšen je bil sodelavec; skratka izvemo vse. In ko je predsednik sedanje vlade med drugim tudi dal ime mag. Vizjaka, smo v medijih slišali, da je bil minister za gospodarstvo od 2004 do 2008, da je bil minister v Republiki Sloveniji za delo v letu 2012, da je strokovnjak, da je delaven. A veste, da nikjer nismo slišali, kaj se je pogovarjal nekoč z nekom leta 2 tisoč – ne vem, 14 let nazaj. Jaz niti besede nisem slišal. Ali je bilo to še na zalogi ali še ni bilo zmontirano. Pa gremo k predstavitvi ministra na hearingu, ki je bil 12. 3. 2020. Seveda sem bil tam kot član tega odbora, ugotavljali smo, da imamo v Republiki Sloveniji veliko nerešenih stvari, predvsem se spomnim takrat z odpadki. Skratka, ko govorimo o interpelaciji, smo tudi v naši poslanski skupini šli temeljito pregledat, kaj je bilo zapisano v koalicijski pogodbi, kaj je minister predstavljal na svojem hearingu, ki je bil, kot sem že omenil, 12. 3. 2020, in na katere težave smo opozarjali tako poslanci iz koalicije pa tudi poslanci iz opozicije. Skratka, spomnim se ene kvalitetne predstave ministra, zelo korektnih pomislekov na dogajanje na področju okolja v Republiki Sloveniji od vseh poslank in poslancev, tako iz koalicije kot opozicije. Skratka, minister je odgovarjal strokovno in na koncu se spomnim pred glasovanjem, da je imel tiho podporo tudi v opoziciji kot strokovnjak v Republiki Sloveniji na tem področju. Pa naj preidem k tistemu, kar smo v naši poslanski skupini ugotovili, kar je minister predstavil, kaj piše v koalicijski pogodbi in kaj smo skozi ves ta mandat, lanskega leta in tudi letošnjega leta, ministra prosili, ga opozarjali mi v Državnem zboru pa tudi vsi županje in župani slovenskih občin. Skratka, pod ministrovanjem ministra Vizjaka je MOP od marca 2020 odobril več kot 50 od manjših in večjih investicijskih projektov v skupni višini 400 milijonov evrov za vodooskrbo, kanalizacijske sisteme, zagotavljanje poplavne varnosti iz dogovorov o razvoju regij. Preko Načrta za odpornost in okrevanje 107 milijonov evrov za projekte vodooskrbe ter odvajanje in čiščenje odpadne vode,

Varovanje vodnih virov je predpogoj za zagotavljanje oskrbe s čisto pitno vodo. V tem mandatu je minister Vizjak na MOP pospešil pripravo in sprejem uredb od marca 2020 do novembra letos, ki so bile sprejete za 5 uredb ter 20 jih je v pripravi. Stanje na vodotokih se je v preteklosti zaradi nerealiziranih programov sanacij poslabšalo, odslej pa je na voljo pod vodstvom tega ministra 10 milijonov evrov na leto. S tem se je začela odprava škod na objektih, ki so jih vodne ujme povzročile v zadnjih 10 letih. Slabo stanje na vodotokih zaradi slabega vzdrževanja v zadnjih 10 letih! V tem mandatu so se povečala sredstva za vzdrževanje vodotokov v višini 25 milijonov evrov. V letu 2021 je prvič program rednega vzdrževanja v višini 28 milijonov evrov. Z ministrom Vizjakom je prišlo do podpisa koncesijske pogodbe proizvodnje z električno energijo na srednji Savi, s tem do rabe okolja prijaznih zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov ter zagotavljanja poplavne varnosti. Prej to ni bilo mogoče 16 let. MOP pospešeno izvaja mehanizem celotnostih teritorialnih naložb. Od leta 2020 do danes je bilo za 20 projektov podpisanih pogodb, izdanih odločitev o podpori, ali pa so bile potrjene vloge za sofinanciranje. Celotna vrednost je malo manj kot 70 milijonov. MOP je izvedel sanacijo 154 plazov oziroma v 78 občinah v vrednosti 25,5 milijona evrov. S tem se je izboljšala varnost naših državljank in državljanov. V okviru ukrepov debirokratizacije je bila na področju presoje vpliva na okolje

Aktivno potekajo zapiranja odlagališč in sanacije. Skladno s koalicijsko zavezo je bila izvedena inventarizacija potencialno onesnaženih območij, približno 550 v Sloveniji, ter izdelana aplikacija. Na področju podnebnih sprememb in biološke varnosti sta bili realizirani dve pomembni koalicijski zavezi na področju obvladovanja podnebnih sprememb. sta bila Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 in Dolgoročna podnebna strategija Slovenije. MOP je prenovil stanovanjsko zakonodajo in s tem do leta 2026 zagotavlja 5 tisoč dodatnih najemnih stanovanj, do danes 3 prostor pripravilo Zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon. Zakona prinašata državljanom enostavnejše, hitrejše, cenejše in digitalizirane rešitve. zakona o odpravi ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva s ciljem učinkovitejših postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja se je do sedaj izdalo več kot 30 gradbenih dovoljenj in več kot 120 prostorskih dokumentov. Sprejet je Pomorski prostorski plan Slovenije, s katerim se v naši državi prvič po osamosvojitvi izvaja strateško planirani in trajnostni razvoj dejavnosti in rabe na morju. Spoštovane kolegice in kolegi in vsi tisti, ki spremljate današnjo interpelacijo, današnjo sejo, in tisti, ki predsedujem tudi Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, naj povem tudi mnenje, zakaj današnja interpelacija in zakaj prisluhi. Zgolj eden in edini zakon oziroma težava. To so odpadki v Republiki Sloveniji. Seveda ta zakon zajema zakon, ki se imenuje varstvo okolja. Ko je minister sedel na stol tega ministrstva, je moral zagotoviti 13 milijonov, oziroma vlada, da je očistil prejšnjo nesnago, o kateri smo govorili skozi ves mandat 2014−2018. Vsak mesec je zagorelo v kakšnem skladišču, tega danes več ni in ta minister bo seveda uredil s tem zakonom, seveda z vsemi svojimi sodelavci. Spoštovani minister mag. Andrej Vizjak, minister Ministrstvu za okolje in prostor, v naši poslanski skupini bomo zavrnili predlog interpelacije. Glede na to, da imate delavne roke, da imate izkušnje, da imate znanje, da imate voljo, da imate dobre sodelavce, vam v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke želimo, da bodo vaši dnevi in meseci na tem ministrstvu uspešni, kar bo šlo v dobrobit Republike Slovenije in vseh tistih, ki v naši lepi domovini živijo. Hvala za pozornost. **PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE:** Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in sledi razprava poslank in poslancev o interpelaciji.

Lep pozdrav seveda tudi današnjemu osrednjemu gostu v Državnem zboru gospodu ministru, mag. Vizjaku, in lep pozdrav vsem gledalcem in gledalkam, državljankam in državljanom, ki spremljate še eno od sag tukaj v parlamentu za zapravljanje časa v obdobju največje zdravstvene krize zgolj za namen političnega boja in seveda žalosti zaradi izgube oblasti po metu puške v koruzo! Mi smo seveda prejeli gradivo s strani ministra, v katerem je podrobno obrazložil in pojasnil vse, kar je potrebno, glede na to, da ste vložili interpelacijo. Navedbe iz te interpelacije nimajo osnove na resničnih dejstvih in konkretnih podatkih, to je treba javnosti povedati in pojasniti. V sami obrazložitvi predlagateljev interpelacije ni na kakršenkoli način konkretizirano in dokazano, da bi pri svojem delu kot minister za okolje in prostor kršil katerekoli zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo področje okolja in prostora. To so dejstva, to je to, kar morajo ljudje vedeti. Seveda ni nikakršnih dokazov, s katerimi bi utemeljili, da je na kakršenkoli način ravnal neodgovorno, netransparentno in v škodo okolja oziroma države. To je to. to. Če nadaljujem. Moram reči, da sem izjemno vesel, da seja danes tudi je, da ni umaknjena z dnevnega reda, da bo lahko vsa Slovenija oziroma vsa slovenska javnost tudi videla nov poskus rušenja te vlade, ki gradi Slovenijo. Seveda sem tudi vesel, da bi lahko minister tudi vsej javnosti pojasnil svoja stališča na to vašo interpelacijo.

bolečine KUL čutijo dejansko vsak dan, vsako uro, povsod: na cesti, v parlamentu, v javnosti, v medijih in to kljub temu da smo v največji zdravstveni krizi, to vas ne skrbi. skrbi. Treba je povedati tudi to, da je Slovenija edina država v Evropski uniji, kjer opozicija ne sodeluje s koalicijo pri reševanju zdravstvene krize, ampak se raje ukvarja z interpelacijami, napadi in tako naprej. Kako je spet nastala in se rodila ta nova afera oziroma na osnovi te afere tudi ena od novih, namišljenih afer? Naprej seveda se ideja nekako rodi v KUL in v globoki državi, potem to potuje v medije, pač določene medije, iz medijev najprej v javnost pa potem nazaj v Državni zbor, na različne odbore in komisije, pa potem morda še na protikorupcijsko komisijo, pa malo na policijo, pa malo na tožilstvo, pa nazaj v medije in zadeva je zaključena, krog je sklenjen. Tako že ti dve leti potekajo te vaše namišljene afere, iz katerih seveda na koncu ni potem nič. In ta očitek o lepljenki, ki je seveda nezakonita, nezakonit posnetek. Najprej je seveda lepljenka in potem nadaljevanje vsega tega, kar ste si privoščili − ali pa so si, ne vem, kdorkoli že, pač to je vaša osnova za interpelacijo. Torej, 14 let star posnetek z udbaško metodo prisluškovanja, ki za vas seveda ni nezakonit. Ampak pustimo 14 let nazaj, gremo mi nazaj v ta današnji čas, ki mene bolj skrbi in bolj zanima in tudi nas, glede na to, da poslušam KUL opozicijo−KUL koalicijo o tem, da ne se vračati nazaj v stare čase, glejmo naprej, pozabimo na to. Mene bolj skrbi, pa me bolj zanima, torej v današnjem času, torej dogaja sedaj − in to zanima tudi slovensko javnost, o čem se pogovarjajo poslanci − torej poslanci Državnega zbora, nekje najvišji predstavniki politike. Na primer, o čem in na kakšen način se pogovarja Luka Mesec s tajkunom Binetom Kordežom? To mene bolj zanima. To nas zanima, javnost, ljudi, ne 14 let nazaj. O čem se pogovarja Luka Mesec z Binetom Kordežem? Verjetno ne o vrtnih kosilnicah, ki so jih prodajali v Merkurju. O čem se pogovarja poslanka Janja Sluga s Tomažem Veselom na skrivnih sestankih? Verjetno ne o receptih za torto. O čem se pogovarja Marjan Šarec na sindikalnih veseljačenjih s policijskimi sindikati? Verjetno ne o babah zoprnih pa o klepanju kos. In o čem so se pogovarjali s sodniki slovenskih sodišč na razvratnih piknikih skrajno levih političnih strank, našemljeni v totalitarne simbole? Verjetno ne o barvanju jajc za veliko noč. To so nekako neke vzporednice tem vašim namišljenim aferam, starimi posnetki.

znatno pomočjo dobro plačane vojske z Metelkove 6 in določenimi mediji, ki služijo svojim levim gospodarjem, vključno s smetarskim rumenim tiskom in radijskimi trobili, ker je seveda strah pred izgubo državnih milijonov

Torej zakon, ki je bil pripravljen in ki seveda bolj ščiti vodo in priobalne pasove, ureja vodotoke in pa vse ostale stvari. Ampak seveda, vi ste preko kampanje, z manipulacijo, res neverjetno manipulacijo, ki je verjetno nekak unikum v svetu, ljudem govorili, da bo iz pip tekla umazana voda, da se bo pozidalo priobalne pasove in seveda podobnimi lažmi, ki so se prodajale za med. Ko so seveda prevarani volivci doumeli, da gre za laž in manipulacijo v duhu boja za oblast in ne za vodo, je bilo že vse prepozno. Zelo podobno manipulacijo smo lahko te dni gledali tudi s Slovensko vojsko, kjer se je tudi velik del opozicije začuda zamislil in se seveda distanciral od sprevržene namere uničiti tvorno institucijo slovenske osamosvojitve. To je tudi vzporednica s to zadevo. No, pa poglejmo nekaj bistvenih dosežkov ministra, kar jih je seveda pred menoj v stališču poudaril že tudi kolega Bojan Podkrajšek. Na kratko bom tudi jaz predstavil nekaj teh dosežkov ministra in ministrstva oziroma te vlade, kar je seveda tudi prav, če morda v KUL koaliciji tega ne veste ali pa zanikate. Ministrstvo za okolje in prostor je od marca 2020 odobrilo več kot 50 manjših in večjih investicijskih projektov v skupni vrednosti v višini 400 milijonov evrov za vodooskrbo, kanalizacijske sisteme, zagotavljanje poplavne varnosti iz Dogovora za razvoj regij. Torej, to so tektonski premiki, ki jih občutijo ljudje, občine, gospodarstvo in na koncu koncev so mu vsi hvaležni, tudi narava, ki ste jo vi seveda zlorabili pri referendumu o vodah. Varovanje vodni virov je predpogoj za zagotavljanje oskrbe s čisto pitno vodo. V tem mandatu je minister Vizjak na Ministrstvu za okolje in prostor pospešil pripravo in sprejetje uredb; od marca 2020 do novembra letos je sprejetih pet, več kot 20 jih je v pripravi. To so stvari, ki so stale leta in leta in se ni premaknilo nič. Mnogi mladi me kličejo, opozarjajo, želijo graditi, podjetniki bi radi širili proizvodnjo – ne da se, ker stvari niso bile urejene na ministrstvu oziroma na agencijah in tako naprej. Nič se ni premaknilo. Končno je minister začel na tem področju delati. Stanje na vodotokih. Vemo, kakšno je bilo, koliko je bilo povzročene škode. Odslej je pa na voljo 10 milijonov evrov na leto. Pospešeno se izvaja mehanizem celostnih teritorialnih naložb. O 2020 do danes je bilo za 20 projektov podpisanih pogodb, izdanih odločitev o podpori ali pa so bile potrjene vloge za sofinanciranje. In celotna vrednost operacij znaša dobrih 69,6 milijona evrov. Ministrstvo za okolje in prostor je izvedlo sanacije 154 plazov oziroma objektov v 78 občinah v vrednosti 25,5 milijona evrov. A zato je dobil interpelacijo? V okviru ukrepov za debirokratizacijo je bila na področju presoje vplivov na okolje izvedena deregulacija, s čimer se je zmanjšal pripad zadev za 30 procentov, brez škode za okolje. Ali je zato interpeliran? Pa da ne govorim o prenovi stanovanjske zakonodaje. S tem je do leta 2026 zagotovil vsaj 5 tisoč dodatnih javnih najemnih stanovanj. Pa da ne govorim o sprejetih novih zakonih: Zakonu o urejanju prostora in Gradbenem zakonu. Zakona prinašata državljanom enostavnejše, hitrejše, cenejše in digitalizirane rešitve. Zato je dobil interpelacijo? Pa tudi to, da bodo gradbena dovoljenja hitreje izdana in da bo manj birokratskih zapletov, pa seveda vseh ostalih zadev, ki jih je minister izpeljal več kot odlično. Torej, to so dosežki tega ministra. In lahko mu samo rečem – spoštovanje! Nič drugega.

bolj učinkovito stvari odvijajo tudi v naravi, v korist narave, okolja in prostora, se mu lahko zahvalim tudi v imenu narave. Torej, ta nepotrebna interpelacija je več kot očitno le eden od poskusov rušenja te vlade in ministra, ki dela v korist in dobro ljudi, okolja in narave, ne v korist tajkunov, bank, smetarske mafije in tako naprej, vse to, kar ste počeli vi vi v svoji vladi, pa tudi v mnogih prejšnjih levih. Zaključim pa s citatom bivšega šefa protikorupcijske komisije in sedanjega dežurnega likvidatorja predsednika te vlade in vseh, ki so napoti KUL koaliciji. Na vprašanje POP TV o izplenih zrežiranih afer, ki se vrstijo kar po tekočem traku – seveda POP TV, ki se je z zlorabo in manipulacijo lotila ministra Vizjaka gospodu Štefanecu, ki je, kot se zdi, v vsakem trenutku na voljo za asistenco pri medijskih umorih, je gospod Štefanec dejal takole, citiram: »Kakšen bo seveda izplen, je potem, seveda, najverjetneje odvisno najprej od medijev, ki boste to ustrezno znali prezentirati slovenski javnosti, potem pa seveda tako in drugače od javnosti. Na koncu koncev mislim, da bo plačilo za ta račun prišel 24. aprila, če ne prej.« Konec citata. Ste slišali to sramotno izjavo bivšega predsednika protikorupcijske komisije? Ne bom rekel, za kam je ta izjava. In pa čisto za konec, po tej povedni izjavi slovenska javnost in tudi sam pričakujem, da bo račun za KUL koalicijo izstavljen 24. aprila in bo tudi zelo drag. Spoštovani minister, hvala za vaše opravljeno delo in pa srečno tudi naprej. Hvala.

res insinuacije. Prvič kot prvič, danes tukaj ni termin za naštevanje dosežkov ministra. Upam, da kak dosežek pa vendarle je tudi bil, sicer bi bilo malo čudno, da ga ne bi bilo. Mislim, to bi bilo pa že skrajno srhljivo. Danes pač govorimo o ministrovem vztrajnem spodkopavanju okoljskih standardov politike države, o partikularni, koruptivni, škodljivi netransparentni in celo nezakoniti praksi, ki jo minister v številnih primerih, ki sem jih danes uvodoma že imenovala in jih bom danes tekom dneva še ponavljala, ki jih torej pooseblja in udejanja minister Vizjak. Pravkar je prišla v medije, vletela nova stvar, v javnost je prišel dokument, spoštovani minister − dokument, ne kar tako −, ki dokazuje, da je minister v vojni za Terme Čatež leta 2007 ni ves čas ščitil interesov države, tako kot zatrjuje. Dokumentacija kaže na to, da je Vizjak v času prve vlade Janeza Janše, ko je bil minister za gospodarstvo, državo oškodoval za najmanj 36 milijonov evrov. Pa se bomo temu malo pozneje v naslednjih intervencijah malo bolj posvetili. Sedaj tu kolega reče, da mi govorimo o nezakonitem posnetku z »udbaško metodo prisluškovanja«. Mislim, pa dajte se smešiti, no! no! Prvič kot prvič, forenziki so ugotovili, da gre za avtentičen posnetek. Na njem je avtentičen glas ministra. Mar ni avtentičnega glasu ministra? Njegove besede in izjave so avtentične. Poslušala sem tisto daljšo verzijo, ki je bila objavljena. Jaz sem vse to slišala, spoštovani. Logično, da ko imaš ti poročila, dnevnik, da ven potegneš iz posnetka samo tiste najbolj obremenilne izjave in jih opremiš vmes s komentarji novinarjev. Ampak jaz sem poslušala tudi posnetek, tako da ne se hecati, vsi smo to lahko slišali! Kar ste tiče Luke Mesca, ki je sedaj tak leitmotiv naše ljube SDS, in njegove kavice s Kordežem. Veste, kaj vam povem? Tukaj javno izjavljam, ko bo minister Vizjak za vse svoje rabote odsedel enih par let zapora, kot jih je moral Kordež, bom jaz osebno z veseljem šla na kavico z ministrom Vizjakom, potem ko bo svoje odslužil − tisto, kar bi bilo po črki zakona. Tako Tako da govoriti, da se 680 tisoč ljudi na referendumu moti, da smo vsi glupi, kot so glupi davki, ker nismo dojeli, kako dober je njegov Zakon o vodah, to je pa, oprostite, takšna aroganca, aroganca, da je brez primere. In danes, spoštovani, za kaj gre v tej interpelaciji? Še enkrat, govorimo o integriteti nekoga, ki je minister. Vsak minister bi moral imeti integriteto in digniteto. Ko enkrat ta kredibilnost, ta integriteta se zamaje, pade, v vsaki normalni državi ministri po navadi sami odstopijo. V sosednji Avstriji je premier odstopil za mnogo manj, kot danes minister tukaj nikakor ne misli odstopiti. Ampak to so standardi, spoštovane in spoštovani, ki jih postavlja SDS. In jaz se tudi veselim izstavitve računa 24. aprila na državnozborskih volitvah, ker oprostite, državljani pa vendarle niso v celoti tako glupi, da ne bi prepoznali standardov, ki jih vi uokvirjate, se pravi korupcije in podobnih rabot. Danes govorimo o posnetku, za katerega pravite, da je pridobljen nezakonito. Ja pa važno je vsebina tega posnetka! Pogovarjajte se vi o zakonitosti ali nezakonitosti posnetka kjerkoli na sodišču, ampak vsebina je pomembna in jaz sem slišala ministrov glas, ministrove izjave, o tem, kako bo še sodniku strl jaja. Zakaj bo sodniku strl jajca? Ali se sodniku strejo jajca? Ali ni to pritisk na sodstvo, na avtonomno vejo oblasti in tako naprej? Ali ni to, kar je minister govoril v svojem posnetku, pritisk, vmešavanje v korporativno upravljanje podjetij in tako naprej? Skratka, lepo vas prosim! Sedaj pravite, kolega je rekel, da je spisal čudovit nov Gradbeni zakon. Ali res? Ta novi Gradbeni zakon, mimogrede, legalizira črno gradnjo našega poslanca Simonoviča. Kdo je poskrbel za to? Odvetniška firma Simonoviča, ki jo je minister plačal celo z 19 tisoč evrov, da je pomagala spisati tak zakon, da bo lahko Simonovič to legaliziral. Kako se temu reče? Politična korupcija, spoštovane in spoštovani. Na tem mestu se bom ustavila. Ob vaših čudovitih bleščečih standardih meni zastane dih. Hvala lepa. Hvala lepa. K besedi se je prijavil predlagatelj Rudi Medved, za njim pa dobi besedo še minister. Izvolite. **RUDI MEDVED (PS LMŠ):** Hvala lepa. Se bom v tem trenutku odzval predvsem na razpravo kolega Doblekarja iz SDS. Predvsem zato, ker ob njegovem izvajanju bi bila brata Grimm, znana pravljičarja, popolna vajenca. Ne vem, od kod to nenehno čudenje ‒ to pa seveda ni samo pri kolegu Doblekarju, ampak sploh pri vseh poslancih in poslankah koalicije zakaj interpelacije in poudarjanje, da gre pri interpelacijah za politični boj. Ja, seveda gre! Saj interpelacija je politično orodje opozicije, politično orodje opozicije za rušenje ministra. Ja končni izid je lahko seveda tudi odstop oziroma izglasovana nezaupnica ministru ali pa vladi. Takšna je pač narava interpelacije. Vi ste znali, ko ste bili v opoziciji, v stranki SDS povedati, da je naloga opozicije rušenje vlade, da je to prvenstvene naloga opozicije: rušiti vlado. Sedaj ne vem, zakaj bi se nenehno in znova čudili interpelacijam, ki so nekaj popolnoma naravnega v razmerah, v kakršnih smo, zaradi načina, na kakršnega Vlada, ta vlada Janeza Janše, in načina, na kakršnega delujejo posamezni ministri. Od tod toliko o interpelaciji. To je odraz dela vlade Janeza Janše. Mene tudi veseli, da ta seja danes je, kot se je jo razveselil kolega Doblekar, da ta seja je, ker bi se lahko zgodilo, da bi jo koalicija obstruirala. To je tudi unikum, obstrukcija je bolj ali manj prav tako orodje opozicije, ampak ker ta koalicija že dolgo ne premore neke stabilne ne samo večine, ampak nekega stabilnega načina delovanja z ustrezno podporo, pridemo v situacijo, da celo obstruira sejo Državnega zbora. Torej smo lahko veseli, da niste šli v obstrukcijo.

Ja, ne vem, niso vsi takega mnenja. Jaz sem zaenkrat samo v stališču stranke SDS slišal hvalospeve ministru in vso podporo, sicer popolnoma legitimno, ampak že koalicijski partnerji iz Nove Slovenije … Ja, se mi pa zdi po vsebini, če ste seveda slišali, sem šel gledat, če smo slučajno skupaj pisali stališče kot predlagatelji, glede na to, kar sem slišal v njihovem stališču. Cel kup zamer na račun ministra za okolje, seveda. In tisti enigmatičen zaključen, nima naše podpore, to seveda še zdaleč ne pomeni, da ga tiho ne bodo podprli, s tem ko morda ne bodo glasovali. O veseljačenju Marjana Šarca na nekih policijskih zabavah je govoril poslanec. Ne vem, od kje mu je to prišlo. Najbrž še vedno, še vedno pogrevajo tisti, izpred dveh ali koliko let, obisk Marjana Šarca na kongresu Policijskega sindikata. Zdaj, če je kongres veseljačenja, potem je bil pač na veseljačenju. Kaj je tam počel, kaj se je pogovarjal? Ja, zagotovo ni delil sindikalistom opozoril pred odpovedjo delovnega razmerja; to, kar počne prek generalnega direktorja policije minister Hojs. Tega zagotovo ni počel. Ali se politiki iz vrst opozicije pogovarjajo z gospodarstveniki o barvanju jajc, jaz ne vem, ampak,

če sodite po tisti vsebini, potem vam pač podobne misli prihajajo na pamet. Torej, brez čudenja, zakaj je ta interpelacija, v nadaljevanju jo bomo seveda še podrobneje utemeljili in tudi zastavili ministru za okolje nekaj vprašanj.

za besedo. Ne vem, uvodoma v odgovoru na interpelacijo sem zelo jasno postavil neka dejstva in vidim, da se iz opozicije ponavljajo neresnice, gospa Sukič je to počela in res moram demantirati še enkrat, no. 24 ur Zvečer, Pop TV, je objavil trikrat prispevek z zvočnimi posnetki. 18. oktobra je objavil prvič, in to je bila zlepljenka, gospa Sukič, prosim, da si to zapomnite, ker je to priznal in potrdil tudi tonski strokovnjak. To je bila zlepljenka najmanj štirih posnetkov, skupaj tonski strokovnjak, gospod Krapša, je to potrdil. Nihče ni tega ovrgel, da je to bila zlepljenka. Nihče, tudi jaz ne. In ni res, da sem kasneje rekel, da ni zlepljenka, ker ta prvi posnetek, ki je bil predvajan 18. oktobra, je bil lepljenka štirih posnetkov, dokazano s strani strokovnjaka. Upam, no, da ne bom več še enkrat slišal, da sem rekel enkrat, da je zlepljenka, drugič, da ni zlepljenka. Ta posnetek je bil zlepljenka, kar je strokovno potrjeno. Iz te prve zlepljenke, iz katere izhaja afera »glupi davki«, ki je nikoli ni bilo, ker je pač to zmontirana diskreditacija mene osebno, se iz nje ne da sklepati, kaj smo se mi takrat pogovarjali. Ne da, ker je bilo zlepljeno iz štirih različnih segmentov pogovora in vi lahko z lepljenjem tega povsem spremenite pomen pogovora, če želite – in to je bilo želeno, narejeno, samo zato, da se me je diskreditiralo. Zakaj je bilo lepljeno, če bi bil pogovor sam po sebi sporen? Zakaj? Ali mi zna kdo na to odgovoriti? Zakaj se je moralo še nelegalen, nezakonit posnetek zmontirati, da je bil obremenilen? Če bi bil sam po sebi obremenilen in bi izhajalo, da sem kdaj komurkoli svetoval ali rekel, da je plačevanje davkov glupo, zakaj ne bi samo avtentičen posnetek predvajali in bi bila zadeva končana? Zakaj je bilo treba montirati? Sprašujem jaz, retorično. Potem so bile pa še objava 3. novembra, daljši posnetek, ki ni bil zmontiran, ampak tam več ni afere »glupi davki«. Oprostite, iz tistega se pa ne da tega zaključiti, ker se je vidilo, da je bilo to samo na podlagi prve montaže, in potem je bilo še enkrat, so bili štirje krajši posnetki 8. novembra. Torej, z vso odgovornostjo trdim, da je bil prvi posnetek, objavljen na POP TV, montaža, iz katere izhaja afera, ki je ne bilo in je navidezna in je pravzaprav vam prišla prav za to interpelacijo. Te interpelacije, spoštovani kolegi, ne bi bilo, ker vem, da jo nekatere poslanske skupine ne bi podprle in je niste podpisale, ko so bili znani rezultati referenduma o vodah oziroma do oktobra letošnjega leta. Jeziček na tehtnici za interpelacijo in za podpis nekaterih poslanskih skupin je bila ta lansirana medijska afera z namenom odstavitve Vizjaka.

posnetek izpred 14 let, ko sem bil minister tudi še leta 2008; to se pravi, še eno celo leto potem, ko so ti posnetki nastali. Bil sem na hearingu in imenovan za ministra za delo, družino in socialne zadeve leta 2012 ni bilo tega posnetka. Bil sem na hearingu – hvala gospa Sukič, še vi ste me pohvalili na tem hearingu – lani marca, ko sem nastopil ministrsko funkcijo ministra za okolje in prostor – ni bilo tega posnetka! Ne glej ga zlomka! Pojavi se po 14 letih oktobra leta 2021. Pa prosim vas, ne mi govoriti, da je to naključje; ne vem, da je Sava prinesla, ali voda prinesla, ali kdo je prinesel ta prisluh. To je bilo lansirano z enim samim in edinim namenom: uničiti ministra, ki vodi projekt, da se neha svinjati po tej Sloveniji in da se nehajo bogatiti posamezne firme na ta račun, ki sodijo v glavnem v domeno levih političnih strank oziroma KUL. Moramo biti čisto direktni. Sedaj pa nekaj odgovorov še na te vaše zadnje objave. Seveda Necenzurirano v zadnjih dveh dneh objavlja neumnost za neumnostjo. In vi, vidim, da to verjamete in se oprijemljete teh res neumnih dokumentov, ki jih lansirajo. Prvič, da naj bi ta rešitev rešitev zakona šla za podjetje, ki je blizu, ki ga upravlja en član SDS in tako naprej. Omenja se podjetje Slopak. Poglejte, očitno ni nihče prebral Zakona o varstvu okolja in nove ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Proizvajalci odpadne embalaže oziroma izdelkov bodo sami ustanovili organizacijo, ki bo potem upravljala s posameznim odpadkovnim tokom. To se pravi, tisti, ki dajejo odpadke na trg, bodo organizirali in bodo tudi lastniki in bodo tudi upravljali s temi podjetji oziroma s takim podjetjem, to se pravi s to organizacijo. To ne bo delala Vlada, ne bo delal Vizjak in ne bo delal MOP. Ne vem, od kod vam … Verjamem, da gospod Cirman, ki je itak že dokazano v konfliktu interesov, ko poroča in piše za Necenzurirano, ki je v lasti Odlazka, in je bil predhodno zaposlen na Dnevniku pri Bojanu Petanu, da ima en konflikt interesov, kar je že razkril eden izmed političnih komentatorjev, in seveda sedaj ne more nehati svinjati po meni osebno. kako lahko pridete do zaključka, da bi en Slopak ali kdorkoli lahko postal ta organizacija, če Vizjak tako želi? Še enkrat, to organizacijo bodo postavili proizvajalci, gospodarski subjekti. Oni bodo lastniki, oni bodo določali pravila igre.

da bi leta 2007 kupila delnice od Kada v Termah Čatež. In to naj bi bila neka moja,

Kadu, da bi kupil deleže Kada v Termah Čatež. Sedaj pa, kakšna je ta ponudba? Naravnost nora! Kdorkoli zna računati, je še ena izmed rabot Bojana Petana, ki mu nobeden ne verjame, en slepilni manever, ki ne samo da ga vsi poznamo, da vemo, da je take slepilne manevre sadil, temveč je tudi nerealistično izvedljiva. Namreč, kako bi podjetje DZS, ki je imelo v letu 2007 50 milijonov evrov prihodka in 3 milijone EBITDA,

prometa, ki ima približno 40 milijonov evrov stroškov, ker je to v glavnem delovno intenzivno, ker so trgovine in tako naprej, lahko dalo ponudbo, da bodo kupili delnice Term Čatež za 40 milijonov evrov? To ta ponudba govori. Tej ponudbi verjame samo bedak pa Primož Cirman na Necenzuriranem, ki to objavi. To je totalno nerealno, to se ne more zgoditi! Pa že firma je prezadolžena. Pa ne samo to, če bi slučajno to ponudbo, ki ni resna in to sploh ne bi moglo biti izvedljivo, sprejel, bi morala bi morala DZS objaviti prevzemno ponudbo in bi morala še preostale delnice kupiti po tej ceni. Kar pomeni, da bi morala dati cirka tam 200 milijonov evrov za vse skupaj. Ena DZS, ki je imel 50 milijonov evrov letnega prihodka! To je pa res pravljica za lahko noč oziroma za takšne, ki pojma nimajo o teh stvareh. Še enkrat, dragi poslanci, jaz vidim, o čem se bo danes tukaj sukal pogovor: besede, dejanje. Jaz, ki sem izrekel − enkrat sem se že opravičil prej zunaj pa še enkrat se bom sedaj − tisto glede sodniških jajc. Sem se opravičil in to je neprimerna beseda in za katero mi je žal in se distanciram od nje. Ampak jaz se moram danes tukaj braniti za povedane besede pred 14 leti, nihče drug se mu pa ni treba braniti za dejanja, ki jih je takrat in potem naredil in oškodoval državno premoženje za več kot 100 milijonov evrov, pa tudi male delničarje, ki je v kazenskih postopkih, ni plačeval davkov od kapitalskega dobička. Njemu se pa za dejanja ni potrebno nič braniti, sedi še vedno v upravi družbe in se nam lepo smeji. Jaz se pa moram braniti zaradi dejanj. Tudi moja dejanja ne štejejo, celo na živce vam gredo. Vse to, kar govori koalicija glede narejenega od marca naprej, to se pravi od nastopa te vlade, vse to je nepomembno. To se pravi, koliko ljudi je dobilo dostop do zdrave pitne vode. Rešili smo problem v Kanalu, kjer je županja iz vrst SD zavestno ignorirala problem in je šele sedaj pristopila, ko je sodu izbilo dno, kot da pride k nam in da skupaj probamo rešiti. Ker končno rešujemo problem oskrbe Obale s pitno vodo, ki rešujemo nekaj ključnih vodovarstvenih območij, da zaščitimo vire zdrave pitne vode. To se pravi, ta dejanja ne štejejo! Ne, pomembnejše so tiste besede enega nezakonito posnetega pogovora, ki je povrh še zmontiran. To je bolj pomembno od vsega! Jaz sem res tak človek, da sem bolj operativec; dam nekaj na besede, veliko veliko več pa dam na dejanja. Jaz se svojih dejanj, spoštovani, ne sramujem. Marsikdo, še posebej gospod Bojan Petan, bi se jih lahko sramoval, ker je uničil državno podjetje in ostal državi marsikaj dolžen, ni plačal davka, ampak hkrati zamerim tudi državi, da ni potegnila sankcij proti njemu. Prej sem slišal očitek, saj smo imeli Vlado, zakaj nismo sankcionirali. Gospod Petan oziroma takrat je bil predsednik nadzornega sveta, ni plačal davka leta 2008, kar izhaja iz letnega poročila Marine. Kdo je imel vlado od leta 2008 do 2012? Socialni demokrati. Kolikor se spomnim, je bil takrat Borut Pahor predsednik Vlade in v glavnem so tam kraljevali vaši pravni predhodniki. Poglejte, jaz nisem nikoli rekel, tudi v onem drugem posnetku, da je plačevanje davkov glupo. Jaz sem rekel, da je glupo delati poslovne poteze, ki oškodujejo državo in družbo in delničarje. To je glupo početi. In posledično seveda tudi plačati davke je potrebno, kar pa Petan itak ni naredil, kar sem povedal. Pa še enkrat, ko govorimo o reševanju teh nakopičenih problemov, tudi glede komunalnega blata in podobno, v odgovoru na interpelacijo podrobno opisujem, kako rešujemo te probleme. Prosil bi vas, da si to res preberete. Ugotavljam, da si številni niste prebrali odgovora na interpelacijo. Res je obsežen, ampak prosim, preberite si ga, ker tudi na to odgovarjamo. Ključno je, da to rešimo in imamo rešitev, ki bo izvedena v zelo kratkem času glede na to, da smo dobili povsem nepripravljeno situacijo na tem področju. Gospod Lep je govoril o vpletanju takratnih ministrov, državnih sekretarjev v upravljanje gospodarskih družb. Še enkrat vam naj jasno podčrtam: Adrijana Starina Kosem, ki je bila državna sekretarka, tako kot danes z menoj sedi tu državni sekretar, je bila predsednica nadzornega sveta Kapitalske družbe, ki je bila, pomemben pomemben lastnik Term Čatež. Ja, kako se potem ne sme vpletati v poslovanje podjetij? Ali pa minister, ki je pravzaprav njen neposredno nadrejeni? To je bil takrat način upravljanja, ki se je leta 2010 spremenil zaradi tega, ker smo pristopili k OECD in smo dobili priporočila in smo naredili med tem en buffer, ki se je imenoval takrat Agencija za upravljanje kapitalskih naložb. Leta 2010 je bil torej sprejet Zakon o upravljanju kapitalskih naložb, ki je postavil na glavo upravljanje, do takrat je pa veljalo to, kar sem vam povedal. In še enkrat, jaz sem sedel v letu 2006 v nadzornem svetu Holdinga Slovenske elektrarne kot minister takratni. To je bilo takrat povsem normalno. S pokojnim ministrom Bajukom sva leta 2000 v prvi Bajukovi vladi sedela v nadzornem svetu SID banke, v bankah smo sedeli v nadzornem svetu! Državni sekretar na Ministrstvu ali direktor direktorata za finance gospod Žunič je sedel v nadzornem svetu Nove Ljubljanske banke. In zdaj vi govorite, se čudite, ker primerjate današnjo situacijo, današnjo ureditev na takratno ureditev. Takratna ureditev je bila pač takšna; in ne govoriti, da je to zdaj nezakonito in ni v skladu z načeli ali tem etičnim kodeksom upravljanja javnih gospodarskih družb. Toliko zaenkrat hvala. Hvala lepa.